Първи ще отговаря заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, а след него ще отговаря вицепремиерът Даниела

Уважаеми народни представители, има много писмени отговори, затова ще съкратя

Ирена Соколова; - министъра на образованието и науката Анелия Клисарова на два въпроса от народния представител Милена Дамянова, на два въпроса от народния представител Корнелия Маринова;

министъра на образованието и науката Анелия Клисарова на въпрос от народните представители Димитър Дъбов и Захари Георгиев;

Също така на тези народни представители има втори отговор от министър Данов; - Анелия Клисарова на въпрос от народните представители Теодора Георгиева и Милена Дамянова; - министъра на финансите Петър Чобанов на въпрос от народния представител Томислав Дончев;

Дами и господа народни представители, всъщност залата е празна, тази декларация на Парламентарната група на Партия „Атака” е свързана с възмутителното посещение на турския министър на външните работи Ахмед Давутоглу. Както виждам тук, редиците на протурската партия ДПС са празни, може би са на петъчен намаз заедно с Давутоглу. Лошото е, че на БСП редиците също са много оредели, да не са тръгнали и те на петъчен намаз? Ще бъде много лошо, защото следва сюнет. Искаме да изразим нашето възмущение от поведението на държавниците ни в лицето на Президент, премиер и председател на Народното събрание при вчерашното посещение на Ахмед Давутоглу. Единствените, които реагирахме, бяхме ние – Партия „Атака”. Много социолози пишат за така наречената „националистическа ниша”, а вчера в тази ниша бяхме само ние народните представители от „Атака”, които застанахме пред министър-председателя и Президента, за да изразим нашето несъгласие с позорното мълчание на българските държавници, когато идва тук представител на турската страна и то външен министър, и то Амхед Давутоглу. Сега ще Ви прочета кой е той и какво казва. Ето какво е казал в речта си в Сараево преди няколко години: „Как Турция гледа на Балканите? Ние искаме нов Балкански регион, базиран върху политически диалог, интеграция и толерантност. Такива бяха Османските Балкани.” Чувате ли, дами и господа народни представители? Османските Балкани били образец на интеграция и толерантност! Набучените на кол глави са образец на толерантност! „Османските векове на Балканите бяха история на успеха.” Да, успеха на кланетата, успеха на измъчванията, на потурчванията и на геноцида. „Днес ние трябва да ги възродим” казва Амхед Давутоглу. „Каква е Турция? Тя е малък Балкан, малък Близък Изток, малък Кавказ.” Турция била убежище на всички, които живеят от Босна до Абхазия. „Анадола Ви принадлежи, скъпи братя и сестри! Добре сте дошли! Бъдете сигурни, че Сараево е наше!” Това е човекът, който посрещнахте вчера и Вие, господин председател на Народното събрание, не реагирахте на нашето писмено заявление, че искаме да се срещнем с него, за да му заявим исканията на България, понеже не можете да си пречупите езика да кажете, че Турция ни дължи над 10 млрд. долара за тракийските имоти, заграбени през 1913 г. с кръв, огън и меч, с геноцид! Сигурно тук, сред Вас, има наследници на тракийците. Президентът и премиерът – каква им беше работата да приемат външен министър? Тяхното ниво е по-високо. Защо се унижават? Какъв е този външен министър, да не би да са васали на Турция Президентът и премиерът, та да приемат един външен министър като президент и като премиер? А този, който е на неговото ниво – външният министър господин Вигенин, е поставил нито един въпрос при срещата с Давутоглу, който засяга българо-турските отношения и който е важен за България, например въпроса за обезщетенията за тракийските имоти. В миналия парламент под нашия натиск след много ожесточена борба най-после беше прието едно решение, с което се възложи на тогавашното правителство да предприеме всички мерки, и то бързо и срочно, за решаване на този въпрос. Нищо не беше предприето и сега не5 се предприема нищо. Пред външния министър Вигенин не е бил поставен въпросът за превозвачите, което е въпрос, ощетяващ България и при който Турция има арогантно и нахално поведение. Не е бил поставен въпросът защо турски консули и посланици непрекъснато се мешат в нашите вътрешни работи, намесват се в работата на общински съвети, например в Карлово, Стара Загора и другаде и по всякакъв начин се държат като някакви ментори и наставници на суверенната българска държава. Не е бил поставен въпросът за извинение на Турция към България, тъй като според думите на самия Давутоглу наистина Турция е наследник на Османската империя и на нейните успехи – големите успехи с рязането на глави. Нито един от тези въпроси не е бил поставен при срещата с министъра на външните работи и това е един отново позорен акт на поведение от български държавници. Ние бяхме свидетели тук, във Външната комисия на Парламента, как нейният председател по същия начин не постави нито един въпрос пред председателя на турската парламентарна делегация, когато бяха тук на посещение. Ако не бяхме ние от „Атака” да зададем въпрос защо не се решава темата с тракийските имоти, този въпрос просто нямаше да се чуе. Няма го! Такъв въпрос няма. Според нашите държавници – и днешни, и предишни, такъв въпрос не съществува. Това поведение е не само недостойно, недържавническо, то е смешно и жалко. Във вчерашния ден нашите първи държавни ръководители промениха графика и скриха външния министър на Турция, за да не би народните представители от „Атака” да го посрещнат с плакати, на които се казва „Турция, извини се за геноцида!”, „Турция, дължиш ни 10 млрд. долара!”, „Турция, не искаме да бъдеш в Евросъюза, защото не си християнска и европейска Не мога да разбера също така, защо външният министър на Турция, благодари на господин Вигенин за подкрепата на България за членството на Турция в Евросъюза. Кога и къде е давана тази подкрепа? Кога е гласувана такава подкрепа в тази зала, която е най-висшият орган на законодателството в България? Няма такъв случай, не си спомням, такова нещо не е ставало. На господин Вигенин България не му е бащиния, за да обещава подкрепа на Турция от свое име.

трябва ли Турция да е в Евросъюза или не? Нека българският народ да се произнесе, защото това е много, много важен въпрос. Турция не крие своите имперски интереси към България. Турция заявява, че Балканите трябва да бъдат пак в рамките на новата Османска империя. И ние, вместо да се възпротивим на това, вместо да посочим това и да запитаме господин Давутоглу, няма ли да си вземе думите назад, няма ли да се извини, наистина ли смята, че Сараево е негово или тяхно, ние се държим като васали. Това е, което ни възмути, дами и господа народни представители и това беше причината вчера да стоим часове наред пред министър-председателя, пред Президентството, а в същото време тук срещата на Давутоглу с председателя на Парламента да бъде скрита, преместена в някакъв час, така че да не може „Атака” да му зададе въпроси. Ние нямаше да му бием шамари, щяхме да му зададем въпрос защо не връщат полагаемите обезщетения от тракийските имоти – това са 10 млрд. долара. Или за българската държава нямат значение 10 млрд. долара? Непрекъснато ме питат откъде ще дойдат парите за пенсии – ами ето оттук ще дойдат парите за пенсии! Само че трябва да си ги поискаме, да има някой с характер все пак, а не само да се ходи в Анкара да се казва „Мараба, аскер” и да се правят снимки с най-големия ислямист на днешно време – Ердоган, който също не крие своите неосмански амбиции. Това правеха и предишните, сега го правят също и днешните управници. Ето този стил на управление на България искаме да се промени. И тъй като не видяхме вчера до нас да протестира нито България без цензура, нито с цензура, нито НФСБ – Национален фронт за спасение на Бойко, нито ВМРО, нито други, които се наричат патриоти, националисти и хипернационалисти, нямаше такива. Нямаше и фенове, нямаше такива, които много бурно крещят, викат, хвърлят камъни и нападат истинските патриоти. Явно е нямало кой да им плати и да ги изкара под строй, за да изразяват емоции някъде по улиците на София. Защо ги нямаше? Поканихме ГЕРБ писмено, с писмена покана – заповядайте в 15 ч. пред премиера Орешарски, за да покажем на турския външен министър, че не сме съгласни с политиката на Турция. Не дойде никой от ГЕРБ. Интересно защо, иначе големи усти отварят как ние сме тройна коалиция с ДПС, какви сме поддръжници на турската политика. Защо не дойде нито един от ГЕРБ да каже „У-у-у, долу, оставка!”, защо приемате Давутоглу? Защо се унижавате, господин премиер? Защо Ви нямаше? В същото време Борисов обяснява, говори вицове, шеги и закачки и се заяжда с „Атака” – отново с „Атака”. Бареков също обяснява как „Атака” е ксенофобска. Нямаше го господин Бареков – този титан, нов политически титан на сцената, който е новият месия. Нямаше ги, нито един! Нямаше го Каракачанов, нямаше ги там другите – НФСБ-та, скатаджии, матаджии, всички тези, които претендират, че са по-добрите националисти. Ние бяхме! Ние измихме очите на България отново, ние от „Атака”!

декларация от името на парламентарна група. Заповядайте, господин Минчев.

в паметта българска гори жаравата на 3 март – Денят на Освобождението и на възкресената българска държавност. март е ден на славата и подвига, на честта и достойнството, на благородството и саможертвата. Трети март е ден на почит и признателност към паметта на хилядите жертви за национално освобождение и към делото на освободителката Русия. Преди 136 години в 17,00 ч. на 3 март в Сан Стефано – на десет километра от историческия център на Истанбул, е подписан мирният договор между Русия и Османската империя. С него се слага край на Руско-турската война от 1877–1878 г. и се възстановява българската държавност след робската нощ на пет века османско владичество. март е онзи фундамент в националния ни живот, който увенчава славата и безсмъртието на идеите за свобода и волята за съзидание на българския народ. На този ден от София до Москва, от Шипка до Сахалин бият камбаните на признателността в памет на всички, които преминаха пътя на страданието от Батак до Бояджик, от черното бесило край София до Бузлуджа и Околчица, от Плевен до Стара Загора, от Елена до Сан Стефано. Този камбанен звън е основание за единението и неумиращата надежда, за увереността, че духовните мостове ще надживеят временните политически страсти и злободневие, че винаги ще се намерят глави, готови да счупят изкуствените ледове и да размразят извора на живия живот. ден на живите и мъртвите. На живите, защото имат великата длъжност да пренесат през годините огъня на най-святото българско чувство, че тяхна е отговорността да изградят и запазят България, но и да пренесат през времето признателността към освободителката братска Русия, към паметта на падналите за нашата свобода румънски, финландски и полски воини. март е ден на мъртвите, защото техният подвиг е онзи фундамент в живота ни, който народът изразява с мъдростта – брат брата не храни, но тежко му, който го няма. Днес реката на историята тече и сякаш завинаги разделя истината за миналото, изкривена в настоящето. Вихрушките и виелиците на всевъзможни козни и омрази се опитват да срутят духовните мостове и да раздухат отровния пламък на вражди би противостояние. Мъдростта, завещана ни от Възраждането, изисква да пазим делото на светите братя Кирил и Методий, пренесено от опълченци и гренадири през Шипченските усои и Шейновските снегове като извечен български цивилизационен избор и влог в градежа на европейската цивилизация. Днес под рапидните зъби на чудовищни дървояди стенат иконостасите и ипостасите на цяла една православна цивилизация. Под остриетата на псевдонаучни високоплатени наемници падат в талаша на конюнктурата събития и факти, завети и предания, фрески и приписки, скрижали и свяст, но като омълнено дърво, като ориентир в топографската карта на небесата, над хребета на времето се въздига правдата на историята, в която 3 март е неразрушимата крепост на кръвта, на паметта и подвига. България ражда и възражда този ден, за да знаят поколенията, че родилният вик на свободата е не само божествен дар, но и дълг пред бъдещето на нацията и на отечеството. Слава на 3 март!

част от сериозната и голяма българска образователна гилдия, която винаги е била много важна част от българското общество, с удоволствие заставам пред Вас, за да изразя мнението на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Нашата парламентарна група за пореден път предупреждава, че под диктата на по-малкия коалиционен партньор ДПС, управляващата тройна коалиция продължава да провежда тотална чистачка на кадри по всички нива на държавната и общинската администрация в цялата страна. След като миналата седмица алармирахме за политическото пречистване на училищни директори в Гоцеделчевско, която се извършва под диктовката на депутата-феодал Ахмед Башев от ДПС, през тази седмица сме свидетели как репресиите не само че не бяха прекратени, но продължават с пълна сила. В неделя беше спряно електричеството в с. Рибново, за да не могат местните хора да гледат телевизионно предаване, в което беше припомнено агентурното минало на Ахмед Башев и бяха разкрити своеволията на депутата-феодал. Този приом връща България в най-мрачните времена на тоталитарното минало, когато Държавна сигурност налагаше убийствена цензура с всички средства срещу всички инакомислещи. Освен това Башев впрегна всичките си усилия, за да организира контрапротест в с. Рибново в защита на политическото уволнение на училищния директор Манчо Джуркин. С това беше направена поредната стъпка към прокарване на разделителни линии в обществото и насаждане на етническо напрежение. Върхът на абсурда в Рибново бе достигнат с предложението към Манчо Джуркин да заеме позицията помощник-директор на училището. Това е доказателството, че единственият повод за дисциплинарното му уволнение е политическият натиск от ДПС и Ахмед Башев. След този пореден скандал вместо кадровиците от тройната коалиция на ДПС, БСП и „Атака” да проявят поне лицемерно партийно достойнство и да спрат политическата метла, чистката продължи и през тази седмица и на нови места в страната. В област Шумен е задействана политическа чистка също на училищни директори и също в смесени общини – Хитрино и Венец. И там, както в Гоцеделчевско управляващи са кметове и общински съвети на ДПС. Под прицел попадат директори, назначени след спечелени конкурси през 2010 г. Както в Гоцеделчевство, така и в Шуменско формални поводи са използвани за подготовката на политическите уволнения. Неудобните този път са директорът на училището във Венец Селиме Кърджалиева, директорът на училището в Хитрино Ерхан Хюсеин директорът на училището в с. Климент Алейдин Сали. Алейдин Сали. И тримата са извикани принудително за разговор при началника на Регионалния инспекторат по образование в Шумен Върбан Върбев. По време на разговорите е оказван натиск върху директорите за доброволно напускане на постове чрез заплахи за дисциплинарно уволнение. В момента Селиме Кърджалиева и Ерхан Хюсеин са в отпуск по болест, но са им отправени заповеди за явяване на работа, като целта е да им бъдат връчени заповеди за освобождение. Неформално заплашен от уволнение е и директорът на Средно общообразователно училище в Никола Козлево Кателиян Костадинов. За нас, народните представители от ГЕРБ, е скандално, че при разговорите с училищните директори началникът на Регионалния инспекторат по образование в Шумен е признал, че действията му са вследствие от оказан политически натиск от високо ниво. Логичните въпроси днес са: дали името на поредния оцветен политически дерибей не е Хамид Хамид? Кой и защо допуска синдромът Ахмед Башев да се мултиплицира като политически клонинг в Хамид Хамид? Хамид? Този депутат от ДПС отдавна се знаеше, че е силно активен в кадровите схеми в област Шумен, но сега, след последните събития, ролята му се очертава още по-ясно. Още повече че директорът на училището в Хитрино Ерхан Хюсеин е в конфликт с кмета на общината Нуридин Исмаил, който пък е областен на ДПС. Затова от ГЕРБ питаме: каква е ролята на политическия тандем Хамид Хамид – Нуридин Исмаил в политическата чистка в Шуменско? Стоят ли те и зад другите скандални и кадрови промени в областта през последните девет месеца? Същевременно сме учудени от липсата на позиция по темата и от водача на листата на БСП в Шуменско Димитър Дъбов. Подкрепя ли стратегът от Позитано действията на коалиционните си партньори от ДПС? Ако ги подкрепя, това признание ли е, че ДПС и БСП координирано участват в сценарий за подклаждане на етническо напрежение в районите със смесено население? Ако не ги подкрепя, то с пасивната си позиция допуска ли и това не е ли поредно доказателство, че ДПС малтретира и налага волята си върху БСП не само на национално, но и на регионално ниво? От ГЕРБ за пореден път категорично настояваме за ясен отговор от управляващите: кой нарежда и разрешава на началниците на регионалните инспекторати по образование да уволняват директори до заповед на депутати-феодали от ДПС? Има ли в България министър на образованието и защо той позволява да бъдат уволнявани училищни директори под натиск от третата по ред партия в Парламента? Има ли, уважаеми колеги, народни представители, в България министър-председател и защо той допуска кадровата метла, която ДПС размахва вече повече от година в българското образование? Липсата на конкретни действия и ясна позиция по този въпрос от страна на премиера ще бъде приета не само от нас, но и от цялото българско общество като признание, че е в тежка зависимост от ДПС и не може по никакъв начин да се опълчи на кукловодите си. Единственият изход от тази нелепа политическа ситуация, в която задкулисните играчи действат агресивно и брутално като хищни акули, а изпълнителната власт е заровила безпомощно глава в пясъка като щраус, е незабавна оставка на правителството, разпускане на Народното събрание и предсрочни парламентарни избори.

Първи в днешния контрол ще отговаря вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветлин Йовчев. Първият въпрос към него е зададен от народните представители Тотю Младенов и Петя Аврамов. Въпросът е относно политиката на правителството за овладяване на битовата престъпност на територията на област Враца. Кой от депутатите желае да развие въпроса? Заповядайте, господин Младенов. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, моят въпрос е: какъв брой явни преписки за заявени престъпления срещу собствеността на гражданите са заведени в съответните регионални управления на полицията на територията на Областната дирекция на МВР – Враца, за миналата година? Колко от тези преписки са прекратени поради липсата на достатъчни данни за извършено престъпление или по маловажност, без да има санкция от съответната първоинстанционна прокуратура? Тоест прокуратурата даже не знае за съществуването на тези преписки. При нас са постъпили подписки от жителите на община Борован, с. Малорад, с което се иска държавата – Министерството на вътрешните работи, да се намеси и да запази животът, здравето и собствеността на жителите от община Борован и от с. Малорад. На колко от установените извършители са повдигнати обвинения? Колко явни преписки са образувани в РПУ – Бяла Слатина? По колко от тях след извършена проверка от органите на МВР са образувани досъдебни производства? Колко от тях са прекратени на основание чл. 9 от Общата инструкция за провеждане на предварителни проверки от министъра на вътрешните работи и на главния прокурор? Има ли последваща санкция на съответната първоинстанционна прокуратура за това? Какво е обезпечаването на служителите от МВР на противодействието срещу битовата престъпност на територията на с. Малорад, община Борован? Достатъчно ли е полицейското присъствие в този регион? Какви мерки ще предприемете, за да защитите живота и имуществото на хората от с. Малорад, община Борован, както и в десетте общини от област Враца, особено в малките населени места? Хората питат какви действия предприема и ще предприеме правителството, в частност Министерство на вътрешните работи, за да се опази животът, сигурността и имуществото на хората. Благодаря.

Уважаема госпожо председателстваща, дами и господа народни представители? Уважаеми господин Младенов, във връзка с поставения от Вас въпрос относно политиката на кабинета за овладяване на битовата престъпност в област Враца, искам да Ви уверя, че тази политика вече дава първите си резултати. Вследствие на разпоредената от главния секретар на МВР специализирана полицейска операция срещу битовата престъпност в района е регистриран рязък спад на престъпността – 71%. За периода от 7 до 26 февруари в Областната дирекция на МВР – Враца, са регистрирани 93 заявителски материала, от тях 50 са за посегателства срещу собствеността. За същия период на миналата година броят на престъпленията е 275, от които 191 са против собствеността. Конкретно за с. Малорад е отбелязан 100% спад на престъпленията против собствеността. В цитирания период не са регистрирани такива. Има регистриран само един заявителски материал за нарушение във връзка с търговия с акцизни стоки. За същия период на 2013 г. са били регистрирани пет заявителски материала, всичките за посегателства срещу собствеността. През 2013 г. в Областната дирекция на МВР във Враца са постъпили 4387 сигнала за престъпления по смисъла на Наказателния кодекс. По отношение на посегателствата срещу собствеността чл. 194-218в от Наказателния кодекс, регистрираните материали са 2492, по 468 преписки работата е била прекратена след санкцията на съответната прокуратура, на която са били докладвани. Не са допускани случаи на самоволно прекратяване без санкция на наблюдаващия прокурор. Село Малорад се обслужва от участък „Полиция” Борован към Районно управление „Полиция” – Бяла Слатина. Съставът на участъка в Борован е от девет служители – началник, двама разузнавачи, един полицейски инспектор и петима младши полицейски инспектори, които разполагат с два автомобила и обслужват пет села. Сравнителният анализ показва спад на регистрираните престъпления през 2013 в сравнение с 2012 г.

Две преписки са прекратени. Разкрити са 13 от случаите, а приключилите досъдебни производства с мнение за съд на извършителите са 10. През 2012 г. са регистрирани 59 заявителски материала, от които 7 са прекратени. Имуществените престъпления са 43, една от преписките е прекратена. При извършената проверка не е установено в полицейския участък в Борован да са получени преписки от прокуратурата по реда на чл. 9 от Инструкция 1 З-673 от 2011 г. на министъра на вътрешните работи и главния прокурор.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер! Видно е, че правителството, в частност Вие, като министър на вътрешните работи, полагате усилия да създадете усещането за сигурност и благополучие. За съжаление, това е илюзия, а още по-сигурно е, че хората го разбират и не се чувстват по-сигурни от временното пребиваване на жандармерия и от показните акции. от Вас временно решение, което е много атрактивно, не се намира трайният ефект и принадената стойност.

Необходима е дългосрочна стратегия за справяне с проблема и не в частност само в това населено място, визирано в нашия въпрос, а във всички населени места, където съществува такъв проблем. Те са стотици и в други краища на България. Показната акция показа, че колите на жандармерията не носят ефекта, който Вие търсите. Да, медиен ефект има, но не и ефекта, който търсят хората в тези населени места. За пример ще дам село Узунджово, област Хасковска, където при наличието на четири автомобила на жандармерията беше разбита къща, пробита стена и къщата ограбена. Това не е ефектът, необходим на българските граждани. Очаквах в отговора на нашия въпрос да чуя визията Ви за дългосрочна стратегия за справяне с проблема, а не ефект и отчитане на показните акции. да успеете да се абстрахирате от това какво е било през 2012 г., 2011 г., 2010 г., от това, което е било преди, и да успеете да погледнете в бъдещето, защото хората очакват от нас това, а ние питаме Вас. Вие отложихте отговора на нашия въпрос точно с цел да покажете резултатите от тази показна акция, но жителите на село Малорад и на всички малки населени места в област Враца търсят дългосрочния ефект. Не чух отговор на този въпрос. Благодаря Ви.

ако искате да Ви отговоря за цялостната политика за противодействие на битовата престъпност, ме запитайте за това и ще Ви отговоря. Многократно съм го правил. Ние имаме системен и комплексен подход. Много от мерките вече са реализирани. Това, което в момента обявихте като показна операция, е част от тези мерки. Присъствието на жандармерията в малките населени места няма да е временно. В тази връзка искам да Ви уверя, че съвсем скоро ще внеса в Министерския съвет и допълнителни мерки, освен вече предприетите, които ще помогнат в тази посока да имаме много по-траен резултат. Няма как да се абстрахираме от случилото се през 2011 г., 2012 г., защото за да оценим къде сме в момента и къде искаме да стигнем, трябва да знаем откъде сме тръгнали.

Благодаря Ви, уважаеми господин Йовчев. Това беше отговорът на първия въпрос към вицепремиера. Следва въпрос към вицепремиера господин Йовчев от народния представител Ради Стоянов относно катастрофата на товарен влак в междугарието Яна-Мусачево

На 17 януари в 22,46 ч. дерайлира товарен влак, пътувал от гара Яна до гара Мусачево. Причината за тежката катастрофа е кражба на скрепителни елементи и релси в продължение на 150–180 м от двете страни на участъка. В резултат на това дерайлират седем вагона и дизеловият локомотив. Само по щастливо стечение на обстоятелствата няма човешки жертви.

целите щети, нанесени на Българските железници, възлизат на стойност близо 1 млн. лв. Това е поредният инцидент, при който заради кражби по железопътната инфраструктура държавната компания губи огромни суми. В тази връзка моля да ми отговорите дали са установени извършителите на това тежко престъпление? Ако са установени, какви обвинения са повдигнати срещу тях? Каква е тяхната етническа принадлежност? Какви мерки смятате да предприемете, за да се избягват подобни тежки инциденти в бъдеще? Също така бих искал да отговорите каква е Вашата позиция и позицията на министерството дали подобни действия не трябва да бъдат третирани не като обикновени кражби, а като терористични актове?! Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Стоянов. Заповядайте, уважаеми господин Йовчев, за дуплика. Уважаема госпожо председателстваща, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вучков, във връзка с поставения от Вас въпрос Ви предоставям следната информация. По случая е образувано досъдебно производството № 19 от 18 януари 2014 г. по описа на Районно управление „Транспортна полиция” в София. Производството е срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 340, ал. 1 от Наказателния кодекс. Към момента продължават оперативно-издирвателните мероприятия и процесуално-следствените действия по установяване на извършителите на престъплението, както и на отнетите елементи от железния път. В тази връзка непосредствено след катастрофата са извършени масирани проверки на пунктове за изкупуване на черни и цветни метали за наличието на елементи от железопътната инфраструктура. Това е направено по разпореждане на началника на Пето районно управление на полицията в София, на чиято територия е станало произшествието с товарния влак. На Районно управление „Транспортна полиция” – София, е предоставена информация за лица от контингента с цел извършване на проверка за съпричастност към деянието. Във връзка с образуваното досъдебно производство Главна дирекция „Национална полиция” е предоставила фотоснимки на отнетите части. В изпълнение на дадените указания и към момента се извършват проверки на всички пунктове и площадки за изкупуване на черни и цветни метали на територията на София, както и във фирмите, занимаващи се с рециклиране и продажба на сходни детайли и части. В хода на разследването не са събрани доказателства, от които да се направи извод или обосновано предположение за извършено престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – тероризъм.

Отдел „Транспортна полиция” при Главна дирекция „Национална полиция” подкрепя инициативата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за законодателна промяна с оглед квалифициране на престъпленията срещу железопътната инфраструктура като такива с висока обществена опасност. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Йовчев. Господин Стоянов, заповядайте за реплика. Господин Йовчев, от Вашия отговор разбрах, че не са установени извършителите на това престъпление и не знам защо самите обвинения са повдигнати по член, който касае кражби. Направих справка, въпреки че не съм юрист, и в Наказателния кодекс има Раздел III, който третира нещо, което се нарича диверсия. Вижте, примерно в чл. 106 пише, че: „Който с цел да отслаби властта или да й създаде затруднения унищожи или повреди обществени сгради, строежи, инсталации, съоръжения, транспортни или съобщителни средства или друго значително обществено имущество, се наказва за диверсия с лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а в особено тежки случаи – с лишаване от свобода двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна”. Също така аз не мога да си обясня как може престъпление, което води до катастрофа на един влак, който в случая е бил товарен, но няма абсолютно никаква пречка този влак да беше и Вие знаете, че има много случаи, когато се крадат от елементи от жп инфраструктурата по линии, където минават пътнически влакове, това би довело до изключително тежък инцидент потенциално И наистина съм изключително притеснен от недостатъчната ефективност на Вашето министерство в това отношение. Защото тук виждаме другия аспект на така наречената циганска престъпност. Единият аспект е битовата престъпност, с която Вие правите някакви усилия да се борите – доколко е ефективно е друг въпрос, но тук виждаме другия аспект, при който имаме наистина организирани престъпни цигански групи, които атакуват важни елементи от транспортната инфраструктура. В случая става въпрос за жп линии. Аз си направих труда да направя проучване. Има много случаи на мостове,

Мисля, че тези актове са много близки до тероризма и трябва да бъдат третирани с изключителна строгост. Още повече, че става въпрос за потенциална заплаха за живота на стотици български граждани. Още веднъж Ви призовавам – обърнете по-сериозно внимание на този вид престъпление, защото в противен случай ще бъдем принудени да смятаме, че това е един вид затваряне очите на Министерство на вътрешните работи към този тип изключително сериозни престъпления, само защото извършителите им са от определена етническа група. Още веднъж Ви призовавам да положите всички усилия да откриете

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стоянов, искам още веднъж да Ви уверя, че се прави всичко възможно по случая и че ние възприемаме този тип престъпления като изключително сериозни. Още веднъж ще потвърдя това, което казах и преди малко, не ние подкрепяме промяна в законодателството в посока този тип престъпления да получат по-тежко наказание. Аз също не съм юрист като Вас и затова не бих си позволил в момента да тълкувам и да коментирам по какъв начин е образувано досъдебното производство. Искам да Ви уверя, че имаме достатъчно добри специалисти, които съм убеден, че са свършили работата както трябва. Министерство на вътрешните работи изпълнява закона такъв, какъвто е. Няма да го тълкуваме, а ще го изпълняваме. По отношение на това, което казахте, искам да Ви уверя следното – Министерство на вътрешните работи, когато разследва престъпление, по никакъв начин не се влияе и не се води от етническата принадлежност на извършителите и Ви уверявам, че това ще продължи да бъде така. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Йовчев. Следващите три въпроса ще получат общ отговор според парламентарната процедура. Това са въпросите на народния представител Кирил Калфин, на Корнелия Маринова и Николай Нанков, и на Ирена Коцева. Въпросът на народния представител Кирил Калфин е относно освобождаване на държавни служители в Областна дирекция на МВР – Кюстендил, на Корнелия Маринова и Николай Нанков е относно освобождаване на държавни служители в Областна дирекция на МВР – Ловеч. И въпросът на народния представител Ирена Коцева е относно освобождаване на държавни служители

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господа вицепремиери! Господин министър на вътрешните работи, моят въпрос към Вас е: какви са критериите при освобождаването от длъжност на служители в МВР, както и какви са тези критерии при понижаването в длъжност на такива служители? Питам Ви, защото на приемните, които даваме, има оплаквания, че прекалено се партизират тези неща и онези, които са симпатизанти на управляващата партия остават на работа, не ги пенсионирате, а тези, тези, които имат други симпатии, бързате да ги освободите от длъжност или да ги пенсионирате, като това бързане за пенсиониране явно искате да се случи заради евентуалното влизане в сила на новия Закон за МВР. Конкретно бих искал да Ви попитам какви са Ви мотивите за освобождаването на директора на Областна дирекция на полицията в Кюстендил, както и на началника на Районното полицейско управление в Дупница, на началника на КАТ в Дупница, които са понижени в длъжност. Не аз, а много хора твърдят, че тези промени са направени, защото тези хора управляваха по времето на Политическа партия ГЕРБ. Но това са професионалисти, които са се изграждали в годините и не съм сигурен, че тези, които ще ги заместят или които вече ги заместват, като политически угодни и лакеи ще бъдат същите професионалисти и ще вършат добре тази работа. Отделно от това искам да Ви запитам: колко държавни служители към ОД МВР – Кюстендил са освободени от длъжност по предложение на органа по назначението за периода от 31 март 2013 г. до днес? Каква част от тях са освободени за периода след 1 ноември 2013 г. до датата на отговора, който ще получа, както в същия период колко служители от МВР по трудови правоотношения са освободени? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Калфин. Кой от народните представители – Корнелия Маринова или Николай Нанков ще развие втория въпрос? Госпожа Маринова, заповядайте, относно освобождаване на държавни служители в Областна дирекция на МВР – Ловеч. Уважаема госпожо председател, господа министри, колеги народни представители! Вашият министър-председател Пламен Орешарски неведнъж е заявявал: работим за стабилност и предвидимост. Хубави думи, за съжаление само думи, без съдържание. Като член на правителството и вицепремиер считам, че с Вашите конкретни действия работите срещу премиера си, като не създавате сигурност и предвидимост по отношение на Вашите служители, а така също и по отношение на българските граждани. Вече няколко месеца служители от повереното Ви ведомство в област Ловеч са притеснени. Казвам го твърде меко. Те са уплашени. Уплашени са именно от Вашите действия, резултатът от които е неясно бъдеще, несигурност и липса на каквато и да е предвидимост. Става дума не само за държавните служители, става дума и за хората, назначени по трудово правоотношение на територията на област Ловеч. Мнозина от тях се питат и подозират, че зад шумно прокламираната оптимизация на числеността на персонала всъщност стоят политически цели – да се освободите от неудобните, да си назначите послушковци с тюркоазено червени убеждения във Вашата деполитизирана структура. Служителите от Областната дирекция казват, че не смеят да питат. Който пита, си отива. Те се страхуват да работят по горещи случаи, по очевидни престъпления, засягащи правната стабилност на определени субекти с огромно местно икономическо и политическо влияние. Не работят, защото това им е забранено. Кого пазят? Господин министър, проведохте една масова чистка в МВР от май до октомври, освободихте опитни служители на полицията, които са полезни за обществото чрез ефективната си работа. Сега под благовидния предлог на оптимизация тече нов процес на уволнения. В гражданите, а и във Вашите служители остава усещането за крайна несигурност и надвиснала опасност – опасност за обществения ред и сигурност. Същевременно Вие, управляващите, казвате: „Страхът си отиде” – да, в престъпниците. Те категорично не се страхуват от закона. Обират посред бял ден банки, аптеки, търговски обекти. Заради това и заради страха, сковал служителите Ви, са нашите въпроси към Вас: Колко държавни служители от Областна дирекция на МВР – Ловеч, са освободени от 1 март до 31 декември 2013 г. по инициатива на органа по назначаване? Колко от тях – от 1 ноември до днешна

Заповядайте, госпожо Коцева, да развиете и Вашия въпрос, след което вицепремиерът господин Йовчев ще има по три минути да отговори на всеки от въпросите. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри! Повод за настоящия ми въпрос към Вас, господин министър, е създаденото напрежение, породено от многобройните случаи на уволнения, прекратяване на трудови правоотношения на служители в РПУ – Самоков. Съкращения без ясни правила и обяснения. Освободени служители, които подписват заповедите си за пенсиониране по улиците на града ни. Моите притеснения са за сътресения в РПУ – Самоков, а това не бива да се случва, първо, защото общественият ред и сигурност са Ваша задача и от първостепенно значение за хората ни. Престъпността в района – и битова, и криминална, са постоянна заплаха. Самоков е туристически център и заедно с Боровец изискват допълнителни усилия на полицейските органи за осигуряване на спокойствие на гражданите и туристите. Работата на РПУ – Самоков, е пряко свързана с доброто име на курорта, както и с имиджа на България като туристическа дестинация. Не на последно място, в Самоков живее една от най-големите и компактни ромски общности в тежко социално положение, които изискват допълнителните усилия на полицията. В тази връзка в качеството ми на народен представител задавам към Вас следния въпрос: колко държавни служители към РПУ – Самоков, са освободени от длъжност по предложение на органа по назначение за периода от 31 май 2013 г. до днес? Каква част от тях са освободени за периода след 1 ноември 2013 г. до датата на отговор на поставения от мен въпрос? На колко лица от РПУ – Самоков, работещи по трудов договор, са прекратени трудовите правоотношения за периода от 31 март 2013 г. до днес? Каква част от тях са освободени за периода след 1 ноември 2013 г. до датата на отговор на поставения от мен въпрос? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Коцева. Уважаеми господин Йовчев, заповядайте да отговорите на трите депутатски въпроса – по три минути за всеки от тях.

преди конкретния отговор на поставените от Вас въпроси ще си позволя да започна с отговор на някои от внушенията, които се опитахте да направите.

По отношение на това дали са уплашени – искам да Ви кажа, че и по мнение на синдикатите не е имало по-добър диалог през последните години от този, който е в момента. на вътрешните работи не са уплашени. Могат да бъдат уплашени само тези, които не изпълняват задълженията си, резултатите са им под нивата, които се изискват от тях или по един или друг начин не са лоялни към системата и към закона. По отношение на смените – каквито и усилия да направим, няма да успеем да достигнем резултатите, които ГЕРБ постигна.

През периода 2009-2011 г. са напуснали 6 хил. 900 души! Така че много Ви моля да не правите внушения в тази посока. По отношение на това кой се страхува – мисля, че резултатите са много ясни. Въпреки че в момента Министерството на вътрешните работи, работи с една четвърт по-малко оперативен състав, резултатите по противодействие на престъпността са категорични. Ние имаме значително по-добри резултати. Мога да Ви уверя, че не служителите, а престъпниците се страхуват. Ако искате конкретни данни за конкретни случаи,

В периода от 31 март 2013 до 21 февруари 2014 г. общият брой на служителите с прекратени служебни и трудови правоотношения в областните дирекции на МВР в Ловеч и Кюстендил, както и в Районното управление на Полицията в Самоков е 89 души. На 57 от тях правоотношенията са прекратени след 1 ноември 2013 г. В дирекцията в Кюстендил са прекратени служебните и трудовите правоотношения на 74 души. В 46 от случаите това е станало след 1 ноември 2013 г. Държавните служители с прекратени правоотношения по инициатива на органа по назначаването, съгласно чл. 245, ал. 1, т. 13, на вътрешните работи, са общо 17 души. При 16 от тях това е станало след 1 ноември 2013 г. Лицата, работещи по трудово правоотношение, с прекратени договори са 57. При 30 от тях това е станало след 1 ноември миналата година. За периода от 31 март 2013 г. до 21 февруари 2014 г. в Областната дирекция в Ловеч са прекратени служебните и трудовите правоотношения на шестима два от случаите това е направено след 1 ноември 2013 г. След същата дата един държавен служител е с прекратени служебни правоотношения по инициатива на органа по назначаването. Дирекцията в Ловеч с прекратени договори са общо 5 лица, работещи по трудово правоотношение. При едно от тези лица това е станало след 1 ноември миналата година. В Районно управление „Полиция” в град Самоков след 1 ноември 2013 г. по инициатива на органа по назначаването са прекратени служебните правоотношения на 9 държавни служители. В управлението няма лица, работещи по трудово правоотношение, с прекратени договори. В допълнение Ви информирам, че към момента съотношението между служителите в министерството, които изпълняват основни дейности, и тези със спомагателни функции вече е 80 към 20. В областните дирекции делът на оперативния състав дори е още по-висок – 82 към 18%. Преди реформата в МВР, която започна миналото лято, това съотношение беше 70 към 30. В резултат от предприетите мерки до средата на 2014 г. относителният дял на служителите, изпълняващи специфични административни дейности, спрямо общия оперативен състав, ще достигне до планираното съотношение 15 В заключение искам да Ви уверя, че прекратяването на служебните и трудови правоотношения на служителите на МВР вследствие на реформите се осъществява в условията на засилен диалог с полицейските синдикати. Благодаря.

(ГЕРБ): Госпожо председателстваща, ще си позволя преди репликата да поздравя колегите на балкона, които разбрах, че са втори курс юристи, студенти, и да им пожелая един ден, когато седнат на тези банки, а това ще се случи, защото бъдещето е в младите хора, да коват такива закони, че да няма митинги, да няма протести, да бъдат наистина добри законодатели.

беше назначен по времето на тройната коалиция, по име Георги Джоглев. Същият този директор остана да работи като директор по времето на Политическа партия ГЕРБ – един изграден професионалист. Също служителите в ДАНС, ръководителите в ДАНС на регионално ниво бяха назначени по времето на тройната коалиция, останаха да работят по времето и на ГЕРБ в Кюстендил и областта, така че в тази посока наистина има какво да Ви покажем как да работите. А ако смятате, че 100 уволнени човека – грубо от това, което чух от Вас, са малко и техните семейства са останали без приходи, мисля, че за един областен град това са много хора, господин министър. Благодаря Ви.

не можете да стигнете рекорда на ГЕРБ с освобождаването на кадри. Ние говорим за 3 хиляди бройки, Вие ги споменахте, господин министър, но това са щатове, а не реални хора, заети в Министерството на вътрешните работи. Казахте, че служителите в МВР трябва да бъдат лоялни към закона. Стига да не тълкувате, че законът това сте Вие – един принцип на Луи ХІV. Не мога да бъда доволна от отговора Ви, защото формално имате право да инициирате подобно прекратяване на трудовото правоотношение поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж. Същевременно обаче Вие не прекратявате всички договори, подхождате избирателно, което създава усещането за безпринципност. Очевидно е, че не държите сметка, че си тръгват професионалисти. Конкурсите са спрени. Кого назначавате? Хората, които назначавате, дали имат достатъчните професионални качества, за да отговорят и на обществените очаквания, и да извършат работата си бързо, компетентно и професионално? Знаете ли, уволнявате, а по границата същевременно се командироват от област Ловеч по 43 души всеки месец? Това оголва населените места. Знаете ли за колко села отговаря един младши полицейски инспектор? Ще Ви кажа: за Ловешка община от 34 населени места и Ловеч град – 15 младши полицейски инспектори; за Угърчин – 12 населени места и самия общински център – 6 младши – 6 младши полицейски инспектори. Господин министър, имате ли уши да чуете и проблемите на хората? Вие не чухте дори директорите на областните дирекции, когато ги събрахте за Годишния отчет за 2013 г. в края на месец януари. Отчитате добри статистически резултати по отношение на борбата с престъпността, само че тук държа дебело да подчертая и да се чуе ясно: това е лъжа, господин министър, защото над 73% от дребните престъпления по селата и в малките градове не се регистрират официално. А не се регистрират, защото служителите обясняват колко са заети, колко трудно ще може да им се възстановят загубите, колко често трябва да бъдат викани за свидетелски показания и така нататък, и хората манипулирани

Предстои да чуем и госпожа Коцева. Заповядайте – реплика. ИРЕНА КОЦЕВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председателстваща. Уважаеми господин министър, това е вторият ми въпрос, който задавам към Вас. Не съм изненадана от отговора, който получих, но все се надявах, че вместо да говорите за съкращения в проценти и числа, някога ще си поговорим, че зад тези проценти и числа стоят хора хора – техните съдби, техните семейства, служители. Днес с полагащото ми се от Конституцията и правилника време искам все пак да си помислите и за честта на пагона. Пенсионират служители по улиците, а други си говорят: „Уволняват ни, за да може останалите да получат по-добри заплати и по-добро оборудване.” Аз не оспорвам правото Ви, дадено от един закон, да прекратявате трудови правоотношения. Изненадана съм от скоростта, с която променяме този закон, и това, че Ви лишават от тази възможност. Но днес искам да Ви кажа, че не е въпрос на мъжество, а на задължителна професионална честност хората да получат обяснение за това какви критерии са се използвали, защо едни хора остават на работа, а други си тръгват. Липсата на такова обяснение за мен означава едно – че става дума за реваншизъм, за политическо високомерие или за политическа чистка. Днес Вие държите в напрежение, в неизвестност, в страх служителите си, но такъв силовашки подход на подчинение никога не е довеждал до нещо добро. Дългът, честта, доброто управление изисква почтително отношение към служителите на РПУ – Самоков, както и към всички останали полицейски служители в цялата страна. Достойнството не е лъжица за всяка уста. За да го притежава, от един ръководител се иска да бъде честен, неподкупен, силен, принципен и ако е такъв, той ще запази чест и достойнство на министър, както и честта, и достойнството на служителите си, независимо от ситуацията в която е поставен. А тези служители, които достойно достигнаха пенсионна възраст, Ви пазят вече 200 дни от всенародната любов по жълтите павета.

въпреки видимото унизително отношение, демонстрирано от ръководството на МВР, а Вие просто им дължахте едно почтително отношение и благодарност. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо председателстваща, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Калфин, искам да Ви кажа, че ни е грижа за служителите и за техните семейства, но това, което имам като отговорност и като задължение, е да направим една ефективно действаща система, в която ще можем ефективно да управляваме ресурсите и да постигнем по-добри резултати. Това ми е задължението в момента и в тази връзка нямам право да се ръководя от това, а трябва да се ръководя единствено и само от критериите, които споделих пред Вас. Съжалявам за това, че трябва да освобождаваме хора. Съжалявам за това, че сега се налага да направим това, което е трябвало да бъде направено преди години, но съгласете се, че една система не може да функционира при такава административна тежест, при неправилно разпределение и разходване на ресурсите. За жалост, в момента достигнахме до етап, в който, ако не направим необходимите реформи, то ще ги плащаме много тежко и рискуваме системата. Въобще не ми е леко от това, което правим. Въобще не ми е леко от това, че се налага да съкращаваме хора. Хич не се чувствам добре от това, но няма друг начин. За жалост, няма друг начин. Уважаема госпожо Маринова, именно с промените в новия Закон за МВР става ясно какъв е и моят подход. Министърът на вътрешните работи ще има много по-малко власт от тази, която е имал министърът на вътрешните работи преди това. Именно поради тази причина мисля, че не е удачна забележката, която направихте. Никога не съм се възприемал като вносител на закона и няма да го направя, за разлика от предишни времена. не искате да уволним всички, които отговарят на условията, да бъдат пенсионирани? Аз не искам, именно заради това само част от тях. Първо, освобождаваме само тези хора, които са заети с административни функции. Основно е така. За да може да се поднови съставът и да назначат нови хора в рамките на щатовете, трябва да пенсионират. Няма как иначе да се случи.

Ако е имало случаи, в които е имало унизително отношение към служители, моля да ме информирате за тях. Информирайте ме конкретно, за да направя проверка и да предприема съответни действия. Нали не искате в момента командированите служители по границата да ги върнем обратно?! Мисля, че всички тук сме достатъчно отговорни и знаем каква отговорна мисия вършат тези колеги там по границата. Ако тези колеги не бяха там, в момента щяхме да имаме 15 хиляди повече нелегални имигранти. Мисля, че си давате сметка какво означава това. Именно от тази гледна точка нека не политизираме въпроса. Няма как. Тези хора изпълняват дълга си там и го изпълняват много добре. В момента държавата няма друг избор. Наистина, в момента това, което правят, и способността ни да овладеем кризата се крепи на тези момчета, които работят при тежки условия. Това, че не се регистрират престъпления, е проблем от много години. Изненадвам се, че Вие досега не сте поставяли този въпрос. Напротив, искам да Ви кажа, че в момента ние предприемаме мерки тези тези неща да намалеят максимално. Въвели сме механизми за контрол да не бъдат връщани хора. Тази загуба на доверие в обществото, че полицията може да им помогне, нали разбирате, че не е станала през последните 6 месеца?! И сега в момента да ми поставяте на мен този въпрос е малко странно. Да, наистина трябва да работим в тази посока, но поне подкрепете мерките, които предприемаме, и усилията, които полагаме в тази посока, а не в момента да ме критикувате за онова, което е станало дори и преди Вашето управление. Дори и преди Вашето управление е станало! То е факт оттогава. Мисля, че отговорих на въпроса, госпожо Коцева, че зад процентите стоят съдби, и на въпроса за критериите. По отношение на силовашкия подход искам да Ви кажа, че бъркате времето. Силовашкият подход беше преди месец май 2013 г. Надявам се никога да не се върне този силовашки подход

дали пазят някого полицаите от народната любов или пазят Парламента, народните представители и други български граждани от това, че имаше определени групи, които бяха

Колеги, това бяха въпросите с общ отговор на четиримата народни представители. Сега предстои госпожа Магдалена Ташева да развие свое питаме към вицепремиера господин Йовчев относно изкупуване на български села от канадския гражданин Янк Бери. Заповядайте, госпожо Ташева Господин вицепремиер, дами и господа народни представители! По сведение на българските медии и информациите от 11 февруари канадският гражданин Янк Бери с истинско име Джералд Бари Фалович – управител и собственик на Фондация „Глобал Вилдж” заедно с Мохамед Али

– най-малко 40% от които не са сирийци и нямат нищо общо със Сирия. Идеята на милиардера филантроп е

с чие разрешение тези две лица – Янк Бари и Ивендър Холифийлд , лица от държави извън Европейския съюз, се разпореждат с територията на България и променят по свой вкус етнорелигиозния състав на българския народ? Второ, взехте ли мерки и какви за прекратяване на сделките на канадеца Бери за анулиране на разпорежданията му с извеждане на имигранти и пришълци от центровете за задържане извън държавните институции и заселването им в избрани от него точки в България?

Благодаря, уважаема госпожо Ташева. Уважаеми господин Йовчев, заповядайте да отговорите.

Към момента Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет не разполагат с данни за извършени нарушения на българските закони от чуждите граждани Янк Бери и Ивендър Холифийлд. През ноември 2013 г. и февруари 2014 г. Янк Бери е пребивавал в България в качеството му на изпълнителен директор на Фондация „Глобал Вилидж Чемпиънс”. Бившият световен шампион по бокс Ивендър Холифийлд е придружавал Бари само при посещението му през ноември миналата година. България Фондация „Глобал Вилидж Чемпиънс” е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2011 г. От 2012 г. тя работи с Държавната агенция за бежанците, като е дарявала храни на регистрационно-приемателните центрове в селата Пъстрогор и Баня, както и на тези в столичните квартали „Военна рамка” и „Овча купел”. Даренията са правени с разрешение на председателя на Държавната агенция за бежанците съобразно волята на дарителя. В МВР и в агенцията няма данни за сключени сделки за закупуване на земя или недвижими имоти от Янк Бери или представляваната от него фондация след месец ноември 2013 г. Що се отнася до въпроса какъв е броят на имигрантите в Република България и колко от тях са експулсирани и в кои в държави, Ви информирам следното: През 2013 г. на вход на държавната граница са установени общо 11 618 лица. От началото на 2014 г. до 26 февруари задържаните на държавната граница незаконно преминали граждани на трети страни са 260. От тях 194 са задържаните на вход българо-турска граница. През 2013 г. са изпълнени принудителните административни мерки по Закона за чужденците в Република България – принудително отвеждане до границата на Република България и експулсирани 876 чужди граждани от 56 държави. От началото на 2014 г. до 26 февруари такива принудителни административни мерки са наложени на 208 незаконно пребиваващи граждани на трети страни от 18 държави. Съвместно с Международната организация по миграция през 2013 г. по Програмата за доброволно връщане на граждани на трети страни в страните им по произход са изведени от страната 149 лица, незаконно пребиваващи на територията на Република България. От началото на 2014 г. до 26 февруари в страните по произход са върнати 19 лица по същата програма. Към момента общият брой на чужденците, потърсили закрила в съответствие с Закона за убежищата и бежанците е 8235 лица. 4531 се намират в регистрационно-приемателни центрове на Държавната агенция за бежанците и в специализираните домове за временно настаняване на чужденци към Дирекция „Миграция” – МВР, а 3704 от тях са на външни адреси. Благодаря.

Господин вицепремиер, аз съм крайно недоволна от Вашия отговор! Много Ви моля да не ми казвате какво пише в „Уикипедия” за Янк Бери и неговата фондация. Ние всички го прочетохме. На 11 февруари – посочила съм дата, всички български медии широко отразиха факта, че той изкупува български села. Това, че през 2011 г. е носил храни в Агенцията за бежанците – не това е същността на въпроса ми. Вие не отговаряте на въпроса ми!

Това е много стар трик, който изразява неуважение към народното представителство – да отговориш не за това, което те питат, а нещо сходно. Донесла съм тук една карта, дами и господа народни представители. (Показва я.) В черно е собствеността на земята на палестинците към 1946 г., а в бяло – собствеността върху земята на израелците. Показвам тази карта, защото аз също се поинтересувах, порових енциклопедиите и установих, че долу-горе в периода до 1946-1947 г., когато палестинците губят почти всичката си земя – тя бива придобита от израелците по частни вещно-правни сделки – по това време на Янк Бери дядо му и баща му са били равини в Палестина. Затова я нося и ще Ви я подаря, господин вицепремиер. Отново задавам въпроса, ако искате, отговорете, ако не – значи криете нещо: какви сделки е сключвал през месец февруари – от януари до края на месец февруари, когато той си замина преди няколко дни какви сделки с недвижими имоти е сключил Янк Бери или неговата фондация, или „Ивендър Холифийлд”, или някакъв друг техен представител с неговите пари? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Ташева. Заповядайте, господин Йовчев, да отговорите на допълнителните въпроси на депутата.

относно Вашето питане. Може би не сте обърнали внимание – нямаме данни за сключени сделки за закупуване на земя или недвижими имоти от Янк Бари или представляваната от него фондация след месец ноември 2013 г. Не знам по какви публикации и по какво се водите, но ние не разполагаме с такива данни. Няма да влизам в коментар по отношение на другите внушения, които направихте. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Йовчев. С това процедурата не е изчерпана, имате възможност за отношение. Заповядайте, госпожо Ташева.

Господин вицепремиер, казвате, че нямате данни. Принудена съм да обяснявам очевидното – че имането на данни винаги се предхожда от усилия за събирането им. Откъде имам аз тази информация? –Ами, въпросният Янк Бери обиколи медиите и обясни, че купува села. Той го каза. Вие нямате данни. Вие сте паднали от Марс! Вие не гледате телевизия, Вие не четете вестници, нали?! Нямате данни! Разбира се, че имате, но не Ви е удобно да коментирате.

Ние видяхме дори и вчера угодническата политика на Вашето правителство към съседна Турция например. Заради това и бавите топката непрекъснато, търсите си предлози да не построите стената, за да могат още и още да нахлуват. близо 4000 от тези нелегални имигранти, които в по-голямата си част са престъпници, живеят някъде сред българския народ. Не искам да мисля колко от тях са от Черна Африка. Не знам дали знаете, че в Черна Африка 30% от населението е HIV-позитивно?! Благодаря Ви, госпожо Ташева. Уважаеми колеги, ще трябва да направя едно уточнение по зададения депутатски въпрос. Подобен въпрос по време на председателството на госпожа Цачева не би бил допуснат до пленарната зала. Може би в това има някакви основания, защото изцяло развиването на въпроса в мотивите към него се позовава на медийни публикации. При по-затегнат режим от страна на парламентарното ръководство подобен въпрос би бил върнат с аргумента, че се позовава единствено и само на изявления в медиите. (Реплика от ГЕРБ.) Това ръководство на Парламента има друг подход и затова в част от случаите се стига до подобна ситуация, в която се задават въпроси по събития, които не са се случили. В случая

е отново към вицепремиера Цветлин Йовчев и е относно разходите на МВР през 2013 г. за експертизи по наказателни и други видове дела. Въпросът е зададен от господин Веселин Вучков. Имате възможност, господин Вучков, в рамките на две минути да го развиете. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, госпожи и господа министри! Въпросът ми наистина е свързан с разходите, които Вътрешното министерство всяка година изразходва за експертизи – основно по наказателни дела. Общо взето имам информация за предишни години, но този въпрос не е продиктуван само от идеята да разберем какви са сумите. По-скоро идеята е да видим дали може по някакъв начин да променим ситуацията, която във всеки случай е неблагоприятна. Вътрешното министерство всяка година разходва много пари за възнаграждения на вещи лица и за други разходи във връзка с осъществени експертизи, при това

Сумата не е малка, за съжаление, години наред, това трябва да го признаем, това не е проблем, разбира се, само на сегашното правителство, това не е проблем само и на МВР, това е правосъден проблем, защото в крайна сметка става дума наистина за наказателни производства преди всичко промяна през последните 10-15 години, за съжаление, няма. Конкретният ми въпрос към вицепремиера господин Йовчев е следният: какви разходи са начислени и изразходвани от Вътрешното министерство през 2013 г. по повод назначаване на експертизи по наказателни, а и други видове дела, ако такива разходи са направени от Вътрешното министерство? Във връзка с това какви са типичните проблеми пред Вътрешното министерство по повод ежегодните разходи за експертизи? Благодаря предварително.

Неразплатените задължения за експертизи към 1 януари 2013 г. са в размер на 549 хил. 132 лв.; начислените задължения за експертизи през 2013 г. са в размер на 6 млн. 225 хил. През 2013 г. са изплатени експертизи в размер на 6 млн. 424 хил. 941 лв. Към 31 януари 2013 г. неразплатените задължения за експертизи са в размер на 350 хил. 176 лв. – с 200 хиляди сме успели да намалим задълженията.

Като такъв най-често е посочван Висшият съдебен съвет, независимо че по-голямата част от разноските не са били направени от орган на съдебната власт, а от структура на МВР в хода на досъдебното производство. Така на практика разноските по досъдебни производства, приключени от структурите на МВР, по които има постановени осъдителни присъди, не са възстановявани на През 2013 г. ръководството на МВР предприема инициатива за разрешаване на проблема. На заседание на Висшия съдебен съвет е взето решение разходите по назначени в хода на съдебното производство експертизи да се присъждат в полза на МВР. Съществува и проблем със събирането на разходите предвид обстоятелството, че след 1 януари 2010 г. вземането на присъдени разноски е било трансформирано от публично в частно държавно вземане. Така събирането му следва да се извършва от съдебни изпълнители, държавни и частни, по реда на чл. 426 и следващите от от Гражданско-процесуалния кодекс. В разпоредбите също така е регламентирано, че разноските се изплащат на съответния взискател, посочен от съда в изпълнителния лист. В тази връзка и съгласно свое становище от 20 февруари 2014 г. Главна дирекция „Национална полиция” Според Дирекцията за събиране на вземанията за съдебни разноски, направени от МВР, трябва да се спазва редът, предвиден за събиране на публичните държавни вземания, тоест, същите да се събират от вносители на Националната агенция по приходите. В противен случай МВР следва да извършва дейности извън неговата основна функция, което би ангажирало голям човешки и финансов ресурс. През есента на 2013 г. по инициатива на Министерството на правосъдието е сформирана работна група за преглед на Нормативната уредба, касаеща вещите лица, преводачите и тълковниците. В работната група от представители е изразено становище да бъде създаден отделен орган на самостоятелна бюджетна издръжка по подобие на Националното бюро за правна помощ. Този национален орган трябва да е независим от съдебната и изпълнителната власт и да осъществява изплащането на разходите по извършените експертизи и събирането на вземанията по присъдените разноски, както и да осъществява методическо ръководство и контрол спрямо вещите лица и участниците в работната група са изразили принципно съгласие с това становище.

Благодаря за отговора, господин министър, защото поне по тази тема мисля, че може да се демонстрира поне елементарна приемственост. Този проблем беше идентифициран някъде през 2010-2011 г. г. Ръководех работната група, защото направи впечатление, че нещо се случва по тази тема. Всеки е прав за себе си – прокуратура, следствие, обаче в крайна сметка МВР плаща всичко. Такива са проблемите, каквито ги идентифицирахте. Това е вярно. Прокуратурата и следствието по принцип – не искам да кажа нищо лошо за тях, но избягват назначаването на експертизи, само защото разходите се поемат от МВР, когато не са ги назначили прокуратура и следствие. Даже онзиден самият нов заместник главен прокурор и шеф на Следствието каза, че следствието не се ангажира с дела, а остават в МВР просто защото МВР плаща разходите. Нали разбирате, това не е много редно да е така? проблема, който казахте с изпълнителните листи – точно така е. Ако в крайна сметка някой бъде осъден, обърнете внимание, колеги – в болшинството от случаите съдът, който осъжда подсъдимия, въпреки че експертизата е назначена и платена от МВР, указва в самата осъдителна присъда разходите да се платят на звено от съдебната власт. Това е съобразно един акт на Висшия съдебен съвет. Ние много работехме по тази тема, правихме срещи с Висшия съдебен съвет, поискахме те да променят тази изключително вредна съдебна практика. Даже след това има още по-големи проблеми. Дори и да има писано МВР като лице, което има право да получи тези разходи, започна този спор с НАП дали това са публични или частни взимания. Имаше едно указание на НАП, че това не са публични, а винаги са частни вземания. Затова МВР трябваше да си води отделни изпълнителни дела. Просто кашата беше наистина огромна, но все пак ми се струва, че това е само един фрагмент от проблема „Съдебни експертизи”. Според мен така, на парче, той не може да се реши. Приключвам с това, че според мен основно Министерството на правосъдието трябва да инициира промени, така че в държавния бюджет годишно да има перо „Съдебни експерти” по всички видове дела и то да се администрира от Министерството на правосъдието, за да не изпадаме в такива смешни ситуации да се обвиняват МВР, прокуратура и следствие за това кой трябва да плаща разходите за експертиза. В крайна сметка те са нужни за един наказателен процес и да обслужат всички граждани. Никой не се интересува от този вътрешноведомствен спор. Благодаря. Благодаря Ви, господин Вучков. Заповядайте, господин Йовчев.

Той отново е от народния представител Веселин Вучков и е относно регистрацията на моторни превозни средства в пунктовете на МВР в страната и съдбата на служителите на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД. уважаема госпожо председател. Колеги народни представители, госпожи и господа министри! Този въпрос, който зададох преди десетина дни, е продиктуван от многобройни срещи в нашите приемни, при това не само в моята.

ситуацията с тях предизвиква огромно напрежение, господин министър. Вие, предполагам, знаете за това. Става дума за близо 400 служители във фирмата БМВ ЕООД, която допреди Вие ще кажете точно – десетина дни, беше собственост на МВР, а сега мисля, че е собственост на Министерството на транспорта. Тук е транспортният министър, може да вземе отношение, ако пожелае, по този въпрос, ако има такава процедура. Още повече, че от няколко дни, доколкото ми е известно, от понеделник, режимът за административната регистрация на моторни превозни средства в България е променен. Ние го забелязахме, защото имаше проблеми. Миналият петък и понеделник, който мина, доколкото разбрах, всички служители на фирмата БМВ дори са малко принудително изпратени в едномесечен платен отпуск. Това не знам дали е така, но, общо взето, тези хора, с които разговарях, го потвърдиха всички. От тук насетне въпросът има два нюанса. Първо, как ще се осъществява режимът – административният режим по регистрация на моторни превозни средства оттук насетне в пунктовете на областните дирекции на МВР из страната. Това засяга всички български граждани, защото повечето от тях имат лични, а и служебни моторни превозни средства и е много важно да знаем от тук насетне, след като служителите на БМВ, които правеха цялата тази процедура, няма да я вършат, кой ще я върши? Вторият нюанс на въпроса е какво ще се случи с тези хора? Все пак това са 400 български семейства, които вероятно ще бъдат освободени, не знам, Вие ще кажете. Тази фирма ще продължи ли поне да произвежда регистрационните табели?

Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Вучков! Във връзка с предоставения от Вас въпрос Ви предоставям следната информация. Съгласно план с регистрационен № У10607, утвърден на 22 януари 2014 г., от 24 февруари дейността по подготовка на документите за регистрация на пътни превозни средства и монтаж на регистрационни табели в пунктовете на МВР вече се извършва от служители на министерството. За целта са отпуснати допълнителни щатни бройки в щатовете на областните дирекции. търговско дружество БМВ са извършвали дейности по първоначално въвеждане на данни при регистриране на пътни превозни средства и монтаж на регистрационните табели – услуга, което се предоставя на гражданите срещу заплащане. една скоба: за мен не е нормално на едно търговско дружество на служителите да бъдат възложени толкова важни дейности, които касаят и сигурността на това, че регистрираните автомобили няма да бъдат крадени. Работещите в БМВ имат трудови правоотношения с търговското дружество, а управлението на човешките ресурси е от компетенцията на неговия управител. Но няма правна пречка ако лицата, прекратили трудовите си отношения с БМВ, искат да кандидатстват за назначаване в МВР, да направят това на общо основание при наличието на свободни щатни бройки и ако отговарят на изискванията за работа в МВР. Използването на предимство от служителите на БМВ при назначаването на вакантни длъжности не означава задължително назначаване на длъжностите. При спазване на условията и реда в Кодекса на труда органът по чл. 176, ал. 1 от закона сключва трудови договори с лица, работещи по трудово правоотношение. За да бъдат назначени за служители на МВР кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 179, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 4 от закона. В изпълнение на действията, свързани с цялостния процес по регистрацията на моторни превозни средства от служителите на министерствата и на мерките за оптимизиране на работата в пунктовете „Пътна полиция” в дирекция „Човешки ресурси” са постъпили предложения за промяна по щатове. По разпределение на необходимия брой служители са изготвени и утвърдени съответните заповеди. С тези заповеди от резерва на МВР са отпуснати необходимите бройки за заемане на длъжностите „системен оператор” и „техник, механик/технически контрол на моторно превозно средство” за всяка една областна дирекция. Общият брой е 162 допълнителни щатни бройки за цялата страна. На Столична дирекция на вътрешните работи и на областните дирекции е предоставен списък на служители от БМВ, заети в подготовката на документи за регистрация на моторни превозни средства и монтаж на регистрационни табели. дирекция „Национална полиция” във връзка с назначаването на служителите на длъжности „системен оператор”, „техник, механик/технически контрол на моторно превозно средство”. В пунктовете за регистрация в областните дирекции вече са започнали процедури по подбор и назначаване на 47 служители от БМВ. Що се отнася до самото търговско дружество, то с Разпореждане № 2 от 14 февруари на Министерския съвет, считано от 4 март, се променя органът, който да управлява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на БМВ от министъра на вътрешните работи и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Уважаеми господин Вучков, искам да Ви уверя още веднъж, че тези реформи, които правим, не са леки за мен. Знам, че зад всяка една съкратена бройка стоят човешки съдби и същевременно оценявам голямата отговорност, която в момента е върху мен и това да направя наистина ефективно управление на ресурсите в министерството. Нямам право по закон да имам други фактори, които влияят върху решението в момента. Наистина съжалявам за това и разчитам, че ще се намери подходящ начин, по който да бъдат решени съдбите на тези хора. Благодаря Ви.

Господин министър, все пак мисля, че може да дадете допълнително разяснение. Въпреки че Вие много лесно сега можете да кажете, че тази фирма вече не е към МВР, но ето тук е и транспортният министър нека да използваме възможността да кажем какво ще се случи със служителите на Търговското дружество „БМВ” ЕООД. В крайна сметка тях това ги интересува. Поне можете да кажете какво стана с обществената поръчка за производството на регистрационните табели, относително в каква съдебна процедура е тя – ако е в някаква съдебна процедура, кой е спечелил обществената поръчка и какво ще стане оттук насетне?

има подобен проблем и по отношение на работещите в документите за самоличност. Липсата на информация създава напрежение. Когато правиш реформа, обясни на хората колко човека смяташ да оставиш на работа и какъв критерий ще направиш за подбор и реподбор, защото тази липса на информация поражда само слухове, а напрежението в областните дирекции е огромно. Смята се, че и тези 46 души, за които Вие споменахте, всеки е намерил някакъв път към областния директор само и само да остане на работа, пък това, че напуска БМВ за него не е толкова важно. Важното е, че си е намерил работа по трудов договор към областната дирекция. Много е важно да има някаква яснота какво се случва с хората и какви са идеите за реформи поне в някаква близка перспектива.

уверявам Ви, че ще бъде направено всичко възможно да се запазят хората на работните места, но в момента не мога да Ви кажа – всичко зависи, тъй като тази фирма се занимава с много дейности. Тя има възможност да започне нови дейности, да ги реорганизира, да направи много неща по оптимизиране на структурите си, както и по пренасочване на състава. състава. Надявам се, че управителят на тази фирма ще направи необходимото така, че да успее ефективно да организира дейности и да запази хората. По отношение на въпроса, който поставихте. Доколкото знам, друга фирма е спечелила обществената поръчка, но има обжалване, което тече. До този момент фирма „БМВ” продължава да произвежда регистрационните табели.

Първият от тях е от народния представител Борис Цветков и той е относно подготовката за подписване на Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции и предприетите действия на българските представители за отстояване на интересите на страната ни и на българските граждани. Заповядайте, уважаеми господин Цветков – имате три минути да развиете своето питане. В медиите беше публикувана информация, че в полусекретен режим зад гърба на европейските граждани, а и на българските, се подготвя споразумение за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции, съкратено ТПТИ, между ЕС и САЩ, което засяга всички ни. За духа и част от съдържанието му гражданите научават от няколко изключително сериозни публикации, промъкнали се и в българския печат, както и от протоколни изявления на представители на българските институции, че България подкрепя ТПТИ. За нежеланието на преговарящите от двете страни на Атлантика да направят плановете си действително публично достояние говори и фактът, че ТПТИ с интереси за стотици милиарди и с несъмнен ефект върху работните места не се коментира широко и в европейския и в американския печат. Сериозните анализи, които повдигат въпроси не само за ползите, а и за рисковете от подобно споразумение, се броят на пръсти. Какво ни е известно до момента? В подготовката на споразумението достъп до пълната документация имат основно представители на международни корпорации – само американските делегации се състоят от над 600 корпоративни адвокати лобисти на отделни компании. Организират се и подбрани срещи с неправителствените организации, но зад закрити врати, като несъгласните с готвеното споразумение, не се дава думата. На второ място, предвижда се споразумението да изземва суверенитет, както от отделните държави, така и от ЕС, поставяйки се над разпоредбите на националното и европейското право. Планирано е и създаване на специални трибунали за арбитраж при спорове между инвеститори и държави. Те ще се състоят от корпоративни юристи, неподлежащи на граждански и обществен контрол, които лесно могат да се превърнат от съдии в защитници на могъщите си клиенти. Техните решения ще са задължителни за легитимно избраните власти, без да подлежат на обжалване. На трето място, сред целите на ТПТИ е не само отпадането на митата от двете страни на Атлантическия океан, със съответните загуби за националните бюджети и за бюджета на ЕС, но и даването на изключителни привилегии на транснационалните компании. На следващо място, основателни са съмненията, че със споразумението ще се свалят гаранциите за произхода и качеството на храните; ще се заобиколи европейското ембарго върху редица продукти с недоказана безопасност върху човешкото здраве, включително съдържащи ГМО; ще се преодолее отхвърлянето на споразумението за авторските права АКТА, извършено от европейските правителства под бурния натиск на гражданите. Ако всички тези тревоги са верни, то се оказва, че демокрацията, не само у нас, ще става все по-формална и фасадна. Гражданите ще могат да избират свои местни власти, правителства и представители в Европейския парламент, но от тях ще зависи все по-малко, тъй като техните правомощия ще бъдат ограничени от това споразумение. По същество това ще означава тиха продажба на европейската и на американската демокрации облечено в законова форма. Във връзка със сериозните факти от тази информация все повече български граждани и неправителствени организации като Сдружение „Солидарна България” настояват българското правителство да излезе с бърз и ясен отговор. Ето защо и от тяхно име задавам следните въпроси: България участва ли в подготовката на това споразумение и, ако – да, с кои свои политици и експерти? Какви предложения са направили те досега във връзка със защитата и гарантирането на националните интереси? Ако е имало такива предложения, с кои обществени среди са били съгласувани те? Правени ли са разчети и прогнози как това споразумение ще се отрази на българската икономика и социалната сфера?

наречено „Трансатлантическо търговско инвестиционно партньорство” привлича вниманието на целия свят. Появилите се напоследък в България публикации в тази връзка свидетелстват за засилващия се интерес към това как развитието на отношенията между двата най-големи търговски партньори–инвеститори в световен мащаб ще засегне България. Те са добър знак за българската демокрация и показват, че обществото ни не остава настрана от този въпрос. В този смисъл, благодаря много за поставения въпрос. Какви са очакваните ползи за България? потенциал и сравнителните преимущества, които имаме в наш интерес е да поддържаме модел на растеж, основан на експортното ориентиране. Както знаете, една от основните проблемни области за миналата година в икономиката е значителният спад на инвестициите. От гледна точка на България премахването на митата и насърчаването на инвестициите, премахването на нетарифните пречки пред търговията, регулаторното сближаване и хармонизиране на стандартите, както и сближаването на правилата за произход на стоките, би подобрило значително достъпът до пазара на САЩ, особено по отношение на селскостопанските и хранителните продукти, в които ние имаме предимства. Имаме интерес от осигуряването на подобен достъп на пазарите на услуги и обществени поръчки в Съединените щати – проблеми, които стоят сега на дневен САЩ е важен пазар за малките и средни предприятия от Европейския съюз и това е един от основните акценти в преговорите. Сред най-важните пречки за интернационализацията не само на малките и средни предприятия са високите административни разходи, бюрократични процедури, съответствието на продуктите и услугите, на техническите стандарти, правилата и законодателството в чужбина, включително в Съединените щати. Между очакваните ползи от споразумението, както за големите, така и за малките и средни предприятия, са трансферът на иновации, повишаване на качеството на продукцията при внедряването на стандарти, стимулиране на клъстерното и трансгранично коопериране. В този смисъл подписването на едно такова споразумение би представлявало решаване на значителна част от проблемите, които имаме в търговско-икономическите отношения със Съединените щати. По останалите въпроси накратко ще отговоря, тъй като времето напредна. За малки икономики, каквато е и България, чуждестранните инвестиции са от ключово значение. България е една от деветте държави членки, които сме сключили Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите със САЩ. Договорът е в сила от 1994 г., както знаете. В партньорството ще се следва принципът, че недискриминационните регулаторни практики не могат да бъдат оспорвани, няма да се допускат злоупотреби от страна на инвеститорите с инвестиционната защита, ще се включат правила за прозрачност при спорове инвеститор-държава. при нашето двустранно споразумение до голяма част това е логиката и философията в областта на инвестициите и на партньорството. В допълнение следва да се посочи, че САЩ участват в дискусиите в рамките на Работна група II „Арбитраж и помирение” на Комисията на ООН по международно търговско право. Опасенията, че партньорството ще бъде използвано за връщане на споразумението АКТА през задната врата, са неоснователни. От самото начало на процеса на преговори бе уточнено, че то няма да съдържа такива елементи. Така например разпоредбите за прилагане цифрова среда и криминалните санкции няма да са предмет на преговорите. Европейският съюз няма никакво намерение да застава срещу позицията на Европейския парламент от юни 2012 г., когато АКТА беше отхвърлен. Предвид факта, че както Европейският съюз, така и САЩ са изградили ефективни системи за защита на правата върху интелектуалната собственост, засилването на разпоредбите за прилагане не е между целите за партньорство. Вътрешната подкрепа на селскостопанските производители също няма да се разглежда в рамките на партньорството. Тоест всяка държава ще бъде свободна да налага националната си политика в това отношение. По отношение на генномодифицираните продукти – Европейският съюз няма да променя законодателството си в тази област. Преговорите по партньорство не означават излагане на риск на здравето на европейските потребители с цел извличане на търговска печалба. Премахването на ненужните нетарифни пречки пред търговията е една от основните цели на това споразумение. Преговорите обаче няма да се засегнат съществуващото равнище на защита. Високото равнище на защита в Европейския съюз не подлежи на обсъждане. Осигуряването на съответствие между двете регулаторни системи няма да се осъществи чрез занижаване на стандартите или посредством търсене на най-малкия общ знаменател. Целта е да се установи къде правилата се различават ненужно и да се търсят прагматични решения. Благодаря за информацията, която чрез Вас – от неправителствената организация сме получили. Ще помоля, ако може да направим среща с тях и за бъдещата дискусия по на българската страна – регулирането на процеса на подготовката на българските позиции става по общия ред на всички европейски документи. В тази връзка всяка една неправителствена организация има достъп до този процес и би могла да се възползва в рамките, разбира се, на възприетите принципи на конфиденциалност. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Бобева. Заповядайте, уважаеми господин Цветков. Моля Ви, уважаеми колеги, да се опитате да спазвате времето. Благодаря, госпожо Бобева. От Вашия отговор мога да откроя няколко момента. Единият е въпросът с това какви ползи и какви рискове има пред държавата. Вие горе-долу изредихте очакваните ползи. Те са, както аз обаче мога да констатирам, предполагам и другите хора, са предполагаеми. А загубите, които не можахте да развиете в краткото време за отговор, те обаче, според мен, не са предполагаеми, а са реалистични. а са реалистични. Говоря за евентуалните загуби, и те са реалистични, защото България има доста по-различни характеристики от средноевропейските държави. Реалистични са и по друга причина – защото при подобни споразумения между Мексико и Щатите всички предполагаеми ползи не са се реализирали или не са се реализирали в необходимия, очакван размер, а се е оказало, че всички загуби от наводняване на мексиканския пазар със стоки на Щатите са станали реалистични. Вторият момент от Вашия важен, е въобще процедурата по обществения дебат в България и в Европа по такъв важен въпрос да не става зад гърба на гражданите. Благодаря за поканата, която отправихте към интересуващите се, предполагам, че те ще са доста. Там, на такива срещи, с тях трябва дебат в открит диалог с гражданите, да се установят –примерно с кръга на природозащитните сдружения, ще позволим ли да се заобикалят забраните за храните със съмнително качество или да се узаконяват въпреки действащия мораториум? Също така за договорите за проучване и добив на шистов газ. За потребителските организации: ще се поинтересуват ли кои стандарти за защита на потребителите се предвиждат в търговското споразумение – високите европейски или ниските американски стандарти? Или в процеса на преговори ще се стигне до компромисно средно положение, което пак ще означава отстъпление от нашите европейски стандарти. Земеделските производители – ще се съгласят ли с отпадане на европейските субсидии за произведена земеделска продукция? Синдикатите – участват ли в подготовката на споразумението и как ще се гарантират правата на хората на наемния труд, ако споразумението влезе в сила и е по-опасно да засегне точно периферни страни и икономики като нашата? Работодателските индустриални съюзи – готови ли са техните членове за втората вълна на либерализация на вноса след приемането? Медиите – фактът, че фундаменталното споразумение, засягащо живота на милиони хора, се подготвя на практика на тъмно, не е ли професионално предизвикателство към тях да осветят договореностите? Ето защо, пак Ви казвам, аз лично и хората, които се интересуват ще се възползваме от Вашата покана и на бъдещи срещи да уточним и в максимална степен да предпазим страната от рисковете, които съществуват. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, уважаема госпожо вицепремиер депутатът е доволен от отговора. Вие не желаете, госпожо Бобева, но народният представител Цветков желае да се възползва от всички възможности на процедурата, така че ще му дам думата за още две минути.

Той каза – видяхме го по медиите, че „България подкрепя това споразумение“. Учудвам се как в момент, когато се парадира, че се търси дебат с гражданите по други въпроси – както по изборното законодателство и така нататък, зад гърба на българските граждани, без какъвто и да е диалог, не приемам за нормално да се ангажират държавни институции, и то на толкова важно ниво, по такъв важен въпрос, който реално ще касае всички български граждани – работници, служители, фирми и така нататък. В тази връзка, надявам се дебатът е полезен и оттук-нататък представителите на българските институции да представят позиция, когато тя е дебатирана в обществото, а не зад гърба на българското общество!

Както всички знаем, има платформа, върху която се водят преговори. Българските позиции се очертават, след това в рамките на общата позиция също има координация, тоест това е продължаващ процес. Диалогът с Народно събрание, с

Благодаря Ви, уважаеми господин Цветков и уважаема госпожо Бобева. Преминаваме към следващото питане от народните представители Владимир Иванов и Павел Гуджеров относно политиката на правителството за законови преференции при продажба на плодове, зеленчуци и други продукти на селското по стокови тържища, пазари на производители и кооперативни пазари. Заповядайте, уважаеми господин Иванов. ВЛАДИМИР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми колеги! Законодателството на Република България осигурява преференции на земеделските производители да реализират собствената си продукция като физически лица. Дадените преференции не осъществяват обаче своите функции да подпомагат земеделския производител. На практика на пазарите на селскостопанска продукция, стоковите тържища и пазарите на производители се явяват спекуланти, регистрирани като земеделски производители. Масово явление е да се регистрира определен земеделски имот в размер от около 10 дка и след това да се преминава към целогодишна реализация на стоки, като се избягва каквато и да било отчетност. По наши данни от провеждани наблюдения на опериращи на пазара регистрирани земеделски производители не повече от 3% са реални производители, и то със слабо стопанско значение. Значимите земеделски производители в страната реализират продукцията си по реда и условията на Търговския закон. Допускането на горепосочените преференции води до следните негативни явления в стопанския живот на страната: реализират се огромни по количества сиви обороти, с което са нарушени интересите на фиска; - създава се неравнопоставена конкурентна среда; - пазарът на селскостопанска продукция функционира непрозрачно, което обуславя невъзможността държавата да осъществява ефективен контрол и да спазва ангажиментите си пред Европейския съюз; - създава се висока степен на риск по отношение на безопасността на стоките; нанася се сериозна вреда върху дейността на реалните земеделски производители, тъй като се оказва сериозен спекулативен натиск върху ценообразуването, което унищожава мотива за производство. С оглед на горепосоченото и защитата на обществения интерес, в съответствие с практиките на водещи европейски държави, би следвало да се предприемат мерки, касаещи пазарната реализация на регистрираните земеделски производители, а именно: да бъдат ясно регламентирани преференциите им, посочени в законите, и да не се допуска злоупотребя с тях. Когато реализират продукцията си, да го правят по реда и условията на Търговския закон при спазването на най-строга отчетност. Преференциите трябва да обслужват само производствения процес. Трябва да се засилят и оперативните контролни действия по организираните пазари и нерегламентираните места за търговия със земеделски стоки в непреработено състояние. В тази връзка нашите питания към Вас са: предвиждате ли въвеждането на законодателни и оперативни мерки относно реализацията на селскостопанските производители, така че при появата им на организиран пазар да реализират стоката си по общия законов ред, а именно – по реда и условията на Търговския закон? Какви конкретни мерки предвиждате относно дейността на нерегламентираните места за търговия земеделски стоки в непреработено състояние, а по-точно улици, камиони, поляни, бусове, гаражи, квартални градинки, първокласни пътища?! МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Иванов. Уважаема госпожо Бобева, заповядайте да отговорите на питането на народния представител. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господа Иванов и Гуджеров, благодаря много за въпроса. Изцяло се съгласявам с анализа и констатациите, които се съдържат във Вашите въпроси. На първия въпрос ще отговоря много кратко: да, предвиждаме въвеждане както на законодателни, така и на оперативни мерки относно реализацията на селскостопанските производители. най-вече по отношение прилагането на общ законов ред. Министерството на земеделието и храните работи и е в напреднала фаза промяната на съществуващата рамка. втория въпрос: какво конкретни мерки предвиждаме относно дейността на нерегламентирани места, освен проверките на Българската агенция по безопасност на храните,

Споделяйки Вашето становище, че трябва да се засилят оперативните и контролни действия по организираните пазари, бих искала да Ви предоставя конкретна информация

В резултат на извършените проверки от НАП са образувани 49 производства, в това число 8 ревизионни производства, 10 бр. проверки за установяване на факти и обстоятелства и 31 административнонаказателни производства; по отношение на Агенция „Митници“: 8 административнонаказателни производства за нарушения на митническото законодателство. Знаете, че от 1 януари 2014 г. беше въведен фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България с цел предприемане на ефективни мерки за защита на фискалната позиция и предотвратяване неплащането на ДДС, корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица. връзка новата система стартира и искам да Ви уверя, че първоначалните резултати са доста насърчаващи. От 1 до 24 януари – само за този период, са извършени общо 2867 проверки, други данни, няма да цитирам детайлите, но по отношение на плодовете и зеленчуците това е някъде около 30 млн. кг зеленчуци. Анализът показва, че около 40 на сто от извършените проверки са проверки на транспортни средства, превозващи плодове и зеленчуци. Направени са и 172 броя проверки на местата за получаване и разтоварване на стоките, както и във вътрешността на страната. В заключение, бихме искали да отбележим, че освен проверките по фискален контрол върху движението на стоките, НАП осъществява засилен мониторинг и върху дейността на големите търговски вериги. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Бобева.

Ще помоля да кажете точно по кой нормативен акт и по какъв начин смятат в Министерство на земеделието и храните да предвидят мерки за решаването на проблема със земеделските производители, по-скоро с тяхната реализация. Относно Вашите проверки, това прокламирате доста често, аз го приветствам: тук държавата трябва да се намеси и много сериозно да присъства. Лошото е, че не съм съгласен с резултата. Вие правите много проверки, афиширате ги, има някакво движение на контролни органи – това е похвално. В същото време обаче пазарът изобилства със стоки без документи. Тези процеси са са характерни за новата история на България през последните 25 години и продължават с пълна сила. Това не знам как това кореспондира със засилените контролни действия?! Това все пак е тема и обект и на другото питане да не го изземваме с това. Искам да Ви попитам като допълнителен въпрос: предвиждате ли въвеждането на други организационни форми за директна реализация на земеделската продукция, какъвто е институтът на седмичния пазар, аукционна търговия да се предвиди? Световният опит и добрата практика предполагат аукциония метод за реализация на земеделски продукти като най-добър с оглед защита на интересите на местния производител и средство за борба с негативната спекула, тъй като част от спекулата не е негативна.

По първия въпрос, който поставихте – къде и как точно ще се регламентира проблемът с това, че лица, които фактически не са земеделски производители, търгуват на пазарите,

други селскостопански продукти. Втората насока обаче, в която работим, това е насърчаване създаването на сдружения, а там, където ги има, работа с тях от гледна точка защита на статута на самите производители в съответните подсектори. Така че и в двете направления се работи. Конкретно с кои актове ще бъдат въведени тези промени – може би този детайл по-нататък ще го представим. По отношение създаването на по-иновативни методи за ограничаване на спекулата, трябва да призная, че досега основните ни инструменти бяха по отношение засилването на контрола. Позволете ми да не се съглася с Вас, че той не е дал ефект. Даде ефект и той в значителна степен е превантивен. Фактът, че ние хващаме по-малко означава, че превантивната роля на тези контролни функции също до голяма степен са се развили. Откровено казано, аз лично ходя по пазарите и тържищата да гледам какво се случва. Наскоро бях в Петрич. Така че контролът ни беше акцент досега. За съжаление от идеите, които току-що дадохте, още не сме обсъждали такива варианти, но сме готови да ги обсъждаме. Благодаря.

Аз много се радвам, че госпожата вицепремиер е обиколила пазарите, защото само на място могат да се видят истинските проблеми. Въпросите идеи, които дадох, 21 години се занимавам с тази тема, тези идеи, повярвайте ми, циркулират в общественото пространство още от 1991 г. И за мое голямо съжаление така или иначе не могат да видят законодателна реализация, а в същото време това са идеи, които кореспондират с едни много успешни, много добри световни търговски практики и най-вече европейски такива. Ние като държава – членка на Европейския съюз, следва да заимстваме и употребяваме добрите търговски практики, тъй като те са ефективни и водят до сериозно присъствие на тези страни. Те имат много добра политика по отношение на организираните пазари, много добре са решили проблема с този тип търговия. Относно мерките за сдруженията на земеделските производители, мога само да го приветствам, защото там е разковничето. Изграждането на аукционни седмични пазари и реализацията по общия ред може да стане само през сдруженията, тъй като малките производители са дребни сами по себе си и на практика нямат място на пазара на едро. едро. Появата им на пазара на едро отваря вратите в закона, през които врати започват купчина негативни процеси, на което сме и свидетели. Не съм искал да изразя към Вас отношение, че няма резултат. От всички засилени проверки има резултат. Въпросът е в каква степен е и доколко допринася за реализиране на обществения интерес. Ако караме само с оперативния контрол – няма да стане. Затова точно след 2 минути ще Ви попитам за стратегическите виждания в тази посока – да създадем система. Апелирам към Вас и Ви моля – направете усилия в тази посока, и то най-вече да се видим с един нормален пазар в тази страна. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Преминаваме към следващото питане. е отправено от народните представители Владимир Иванов и Павел Гуджеров и е относно политиката на правителството за регулация и контрол на организираните пазари за земеделска продукция, зоните около тях, супермаркетите и другите места и начини за дистрибуция на храни. Заповядайте, господин Иванов да развиете питането на госпожа Бобева – вицепремиер. ВЛАДИМИР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми колеги! Питането е още от месец януари. Неслучайно съм Ви дал повече текст, защото искам да уточним конкретно. Аз бих искал от всичкото това нещо, което правим с Вас в залата, да има положителен ефект. Независимо че сме опозиция, ние желаем доброто на страната и искаме тази държава да се сдобие с една добра инфраструктура и е крайно време вече да се осъзнаем и да я направим. Към момента това, което установяваме ние по наши извършени наблюдения, се утвърждава негативна тенденция за неуравновесен пазар на храни. Нелоялната конкуренция между пазарните играчи към настоящия момент е в опасно големи размери. Процесите в организираните пазари все повече протичат непрозрачно и всичко това се наблюдава при усилени контролни действия по Вашите думи от трибуната на Народното събрание и по отчета на правителството. Наблюдава се силно раздробена структура при стоковите тържища, пазарите на производители и самостоятелните обекти за търговия на едро с храни. На всичко отгоре продължава да съществуват и незаконни места за реализация на храни под всякакви форми – поляни, бусове, гаражи, каруци и други такива. Разводняването или деконцентрацията в сектора силно намалява конкурентните възможности на бранша, като дава конкурентни предимства на големите вериги и супермаркетите. средносрочен и дългосрочен план се създава голяма опасност от фалит на българския бизнес и търговията на едро с храни. Държавата може да загуби системата от организираните пазари за търговия на едро с храни, като целият сектор премине в ръцете на световни търговски мега структури, а това ще означава загуба на национален капитал, загуба на работни места, загуба на възможности за косвени мерки на държавата за регулация по подпомагане на селското стопанството, а именно: отключване на икономическия потенциал в селските райони и развитието на местни пазари; подобряване на икономиката в селските райони и насърчаване на диверсификацията с оглед на това местните участници да разкрият потенциала си; осигуряване на възможност за структурно разнообразие в производствените аграрни системи и подобряване условията в малките стопанства и развитие на местните пазари. Въпреки широко прокламираните от правителството на България контролни дейности и мероприятия, резултатите са незадоволителни. В търговията с плодове и зеленчуци си цяло чудо да си закупиш стока с документ, а пък ако има документ, той е с нереална стойност. Системата произвежда сив оборот и нелоялна конкуренция. Да допуснем, че този процес е намален в някаква степен, но далеч не е това, което трябва да бъде. В тази връзка моето питане към Вас е: правителството има ли стратегически виждания относно развитието на пазарната инфраструктура за търговия на едро с храни. И ако има такива, в какво точно се изразяват те: в оперативен план какви мерки смятате да предприемете за преодоляване недостатъците на системата, какъв резултат планирате и какъв резултат постигнахте до момента? Какви и колко проверки извършихте по супермаркетите и какви и колко проверки извършихте по останалата част от системата за търговия на едро с храни за периода 1 декември 2013 г. – 7 януари 2014 г.? Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, господин Иванов. Заповядайте, уважаема госпожо Бобева, да отговорите на питането на народния представител Иванов. ЗАМЕСТНИК уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господа Иванов и Гуджеров, благодаря за въпроса. Както Вие сам споменахте, в България има значителен брой регистрирани стокови тържища и пазари на производители – 81 са регистрираните стокови тържища и 10 пазара на производители. От общия брой регистрирани стокови тържища 54 са в Южна, 27 – в Северна България. Тези детайли ги знаете. Съгласявам се с Вас, че търговията като цяло, вътрешната търговия по цялата вертикална верига е в много неблагоприятно състояние. Това, което показват категорично данните, е, че през последните 7-8 години има определена концентрация на вътрешната търговия в рамките на търговията на дребно в няколко големи вериги. Данните показват доста неблагоприятни тенденции по отношение на участието на местните производители в търговията на дребно, тоест изкупуването е проблем. Ето защо визията на правителството по отношение на търговията – сега няма да мога да развия цялата верига от проблемни области и как ги решаваме, но един от важните приоритети е възстановяването на баланса между производители и търговци главно чрез въвеждането на законодателни промени за гарантиране на равнопоставеност на двете страни в този процес. За съжаление, не само в България – знаете Зелената книга за нелоялните търговски практики. Обединени са около 10 най-масови случая, в които това се оказва съществен проблем пред търговията и води, знаете – около 130 хиляди малки и средни фирми през 2012 г. регистрираха нулев баланс. Тоест те не работят, голяма част от тях са в сферата на търговията. Ето защо с промяна в Закона за защита на конкуренцията, която ние ще внесем в най-скоро време в Народното събрание, ще се опитаме да уредим тази материя. За съжаление, преговорите и дискусиите не текат гладко. Знаете за това. Водим дискусия в момента с големите търговски вериги, въпреки че това законодателство няма да касае и да има за цел големите търговски вериги, а нелоялните търговски практики, независимо от това кой ги прилага. Освен тази законодателна промяна, Вие знаете Европейската платформа за етични норми по отношение на търговията и взаимоотношенията производител–търговец. Обсъждаме варианта и за създаване на извън съдебен орган за решаване на спорове между производители и търговци – инструмент, който в няколко страни е показал добри резултати. Обсъждаме с нашите партньори от Европейския съюз – аз бях в Брюксел Брюксел в понеделник и вторник и се срещнах с комисаря Алмуня, за да обсъдя какви са точно вижданията на Директора по конкуренцията в тази област и дали нашите законодателни инициативи са в унисон с това, което се мисли в Европейския съюз. Така че един от основните изводи за мен от тази дискусия беше, че сме на прав път. Другото, още по-важно, което подчерта комисарят Алмуня, е, че е необходимо изграждане на ефективни органи по защита на конкуренцията – това е един от най-важните и силни аргументи в Европейския съюз. Дори той спомена, спомена, че са възможни и на европейско ниво законодателни инициативи в тази област. По последния въпрос за проверките набързо ще кажа. Извършените проверки на супермаркети и хипермаркети – 733 бр., в резултат на които са издадени 7 бр. актове за установяване на административно нарушение и 34 бр. предписания за задължителни указания за отстраняване на констатирани Най-често констатираните несъответствия са свързани с некоректно, непълно водене на записите по системата за управление и безопасността на храните, амортизации по сграден фонд и оборудване, несъответствие с Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление на Министерския съвет № 136. Преетикирането е едно от масовите нарушения, включително и в Европейския съюз. Възможно е да има и европейска регулация по този въпрос. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Бобева. Заповядайте, уважаеми господин Иванов.

Въпросът относно Закона за защита на конкуренцията е много интересен. Дай Боже, да го направите като хората, защото той в момента не покрива реалните нужди. Дано направите да разгърне такъв аспект на дейност, че да постави равноправна конкурентна среда.

Относно източването на българския капитал – мисля, че тук става въпрос вече за национално отговорна позиция, защото ако поставим играчите при равни условия, нещата ще изглеждат доста по-различно. Бих си позволил да Ви дам и една идея. Помислете и бранша да ангажирате с контрола в дадената сфера. Че кой друг знае най-добре проблемите на този тип взаимоотношения, освен бранша? Това е добра – също европейска практика. Холандците са доказали, че техни браншови организации контролират много по-добре от съответната държавна организация. Ние можем да минем към смесен тип, тъй като нямаме готовност изцяло да предадем контрола в техни ръце. Съчетано със създаването и добра политика в отношението с организацията на земеделските производители, мисля, че може да се получи контрол в дадената сфера. Съгласете се, на мен ми омръзна да гледам по улиците, тук става една безметежна търговия. Един грозен процес, който се развива години наред. Ние, за Бога, сме европейска държава – не бива да допускаме този процес. Още повече следва да си защитим собственото население. Да Ви задам и допълнителните въпроси, които са вече в конкретика – относно конкретен закон и конкретни субекти в сферата: Каква роля отреждате за системата на стоковите тържища в Република България сега и занапред? Установихме, че тя е раздробена – би следвало да се окрупни. България няма нужда от подобен тип тържищна структура, след като големият производител Испания има 22 или 26 пазара по един метод, зависи от начина на гледане. Каква роля отреждате на стоковите борси сега и занапред? Сами като субект. Тук един въпрос, който вече беше на обществена дискусия: предвиждате ли промяна в Закона за стоковите борси и тържищата и какво предвиждате относно Държавната комисия по стокови борси и тържища? Тук ще обогатя въпроса, тъй като това, което прочетохме за обществено обсъждане на сайта на Министерството на икономиката и енергетиката, не засяга функционалните параметри на закона. Нещо да ми кажете по този въпрос – ще Ви бъда благодарен. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! По въпроса за бъдещето на регулативната, институционалната рамка за борсите и тържищата – знаете, че предприехме действия за консолидация на административни структури и агенцията е част от тази политика за консолидация. В същото време вътре в тази институция ние установихме доста неефективно взаимоотношение между реалния контрол върху дейността по лицензиране. Всъщност лицензиране при тази раздробена структура едва ли може да бъде важна функция на тази институция. Така че процесът на вливане на агенцията вътре в рамките на Министерството на икономиката е нашата насока, това е нашата визия. Разбира се, при запазване и засилване на контролните функции на институцията, което ще позволи да се реализира не само контролът, но и като цяло нормалното функциониране на пазара. Така че това е насоката. Целта не е да се съкращават просто административни бройки, целта е засилване на контролните функции в тази област. По отношение на консолидацията на самия пазар на борсите и тържищата. Ние направихме финансов анализ на състоянието на тези търговски дружества и установихме, че голяма част от тях изпитват сериозни финансови затруднения. В този смисъл едва ли държавата би могла да се намесва по някакъв начин. Процесите на консолидация според мен ще вървят по-скоро естествено. Тоест не възнамеряваме да предприемаме някакви институционални или държавни мерки за

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми колеги! По този въпрос диаметрално ни се различават вижданията, уважаема госпожо вицепремиер. Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е структурен елемент от контролната система. Той как работи, зависи от задачите, които са му поставени. Ако законът в момента не дефинира добре функционално задачите, не значи че органът няма своето място. Нуждаем се от една субективна независимост при осъществяване на контролната дейност.

България има страшна нужда да се създаде субективно независима, казвам, контролна система, която да може да функционира добре, без особени вмешателства, извън установеното в закона, иначе контролната система не може да работи. Когато тя започне да не може да работи, идеалните нормативни актове да съставим тук, няма да имат смисъл. По отношение директните намеси в пазара, естествено че не трябва да се използват не пазарни мерки – капитализъм се прави с пазар. Всеки опит за намеса в пазара, води до някакво друго обществено устройство. Доколкото знам, ние сме пазарна икономика и трябва да търсим естествения пазарен модел за регулация на пазара.

и тя ще придобие съвсем друг вид. Тя е регулаторен орган, не бива да е контролен орган. Тя трябва да е орган по доставка на информация относно правителството, да обслужва правителството във вземането на решения и в същото време трябва да има субективна независимост. Същото се отнася и за другите контролни органи, то не е само Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Агенцията по безопасност на храните, ако мине на директно подчинение на министър-председателя, ще представлява съвсем различно защото в даден момент започват едни такива интереси, които нямат нещо много общо с контролния процес. Ние никога няма да стигнем до едно добро ниво на конкуренция. Да Да оставим свободно пазарните отношения да диктуват ценообразуването, пазарните отношения да диктуват кой е най-добър, пазарът да каже кои фирми трябва да печелят и кои не. В момента имаме буквално канализирана търговия, която е опасна, защото води парите при големите. Големите са външни за България фирми и в крайна сметка резултатът е източване на държавата нещо, което мисля, че трябва да се прекрати. Помислете! Мисля, че имаме добра световна практика, която можем да използваме – много добра, и то в страните от Европа. В същото време гледаме сега политиките на Франция и на Англия по отношение на собствените пазари.

здрав. Преминаваме към следващия въпрос от господин Гуджеров този път, защото се обърках. Аксения Тилева, Христо Калоянов, Александър Ненков, Владимир Митрушев, Евгения Алексиева, Иван Чолаков, Любен Татарски и Теодора Георгиева относно политиката и приоритетите на правителството в сферата на регионалното развитие и инвестиционното проектиране. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо вицепремиер, колеги! След съставяне на новото правителство, една от основните структурни промени в него бе разделянето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и създаването на Министерство на инвестиционното проектиране, на което бяха вменени като задължение изпълнение на част от функциите от отговорностите на МРРБ. Целите и задачите на новото министерство безспорно са важни и заслужават голямо внимание. Регионалното развитие и устройството на територията, инвестиционното планиране, строителството, изграждането на пътна и водна инфраструктура са наистина много важни въпроси, свързани с развитието на страната ни. Точно затова девет месеца след парламентарните избори и започване на работа на правителството ние сме сериозно обезпокоени от дейността на тези две министерства. Неслучайно от Парламентарната група на ГЕРБ бяха внесени два вота на недоверие именно за дейността на тези министерства в политиката на правителството. Целта беше да обърнем внимание и да посочим проблемите в тази област. За съжаление, видим резултат и до момента няма. На фона на задълбочаващата се криза с водоснабдяването на населените места, с просрочване на договорите по изграждането на автомагистрали „Струма”, „Марица” и други пътища, на задълбочаваща се диспропорция в регионалното развитие на страната, опасността от неусвояване на средства от европейските програми, бездействието на двете министерства особено много ни притесняват. Даже в широко прокламирания Отчет за изпълнение на програмата на правителството до момента няма една дума, уважаема госпожо вицепремиер, за Министерството на инвестиционното проектиране. Една дума!

още повече че тези въпроси се поставяха и моите колеги, министрите на двете министерства, са отговаряли на аналогични въпроси многократно. две уточнения бих искала да направя. По въпроса за това, което твърдите, че няма законодателни инициативи от страна на двете министерства, бих искала да кажа, че политиката, която водим по отношение на регионалното развитие, се основава на принципа на съгласуваност и диалог с бизнеса, с неправителствените организации и със синдикатите. Бих искала да Ви уверя, че Министерството на инвестиционното проектиране в момента приключва дискусиите по въпросите, свързани с промяната на Закона за устройство на територията, и в най-скоро време ще бъде внесен в Министерския съвет – буквално не тази сряда, следващата сряда. С този закон ще се направят съществени промени в режима за издаване включително и на разрешения, тоест ще имаме съществено намаляване на административната тежест. Текстовете до голяма степен са съгласувани със съответните строителна, архитектурна камара и бизнеса в този сектор, така че очакваме в най-скоро време този закон. Да, забави се, но той изисква много сериозна преценка, изисква оценка на въздействие и след това, когато вече тези процеси са приключили, тогава го внасяме в Министерския съвет и в Народното събрание. По отношение на това какво правят тези министерства, колегите са ми написали десет страници проекти, които приключват. Бих искала да откроя във водния сектор, тъй като там е една от основните критики. Там имаме реализация на идеята за една много по-прагматична стратегия в този сектор, чието прилагане започна. Тази година сме отделили рекордна сума средства от бюджета, с която реално да започнем работа. Така че критиките по отношение на дейността на двете министерства аз не приемам. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаема госпожо вицепремиер.

Надявам се да не е предимно за консултантски услуги, каквито примери вече има с водни огледала и други. Отделно мисля, че

Какви са законопроектите, подготвени от там? Ще бъда много благодарен, ако представите тази подробна информация за всички проекти, които приключват,

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, колеги! Господин председател, ще си позволя само едно уточнение – ще се обърна към Вас с акцент, че това са въпроси от месец октомври.

По време на управлението на правителството на ГЕРБ беше включено в инвестиционната програма на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” възстановяването на пристанищно съоръжение „Естакада при нос Шабла”. Бяха осигурени целево от бюджета 3 млн. лв.

Тя беше част от приватизацията на предприятието „Нефт и газ”. Като такъв актив беше включена вътре. По време на нашето управление се наложи да извадим този акт от приватизационния договор на предприятието „Нефт и газ” и да го позиционираме като пристанищно съоръжение,

периода, когато той е бил министър на транспорта. За жалост въпросът не се е решил през тези години по различни причини. Така че въпросът не е от последните 6 месеца, 6 месеца, но трябва да се реши и заради икономическата зона, и заради определяне на пространството на България. Моят въпрос е: има ли заделени бюджетни средства за дейностите по възстановяването на бреговото съоръжение – естакадата при нос Шабла? Ако има такива средства, какви дейности по възстановяването на естакадата са предвидени и в какъв срок трябва да започнат те, за да не загуби България територия от морската си

Заповядайте, уважаеми господин министър.

Съгласно приемно-предавателния протокол от 8 ноември 2012 г. съоръжението към датата на предаване в експлоатация е негодно и навигационно опасно, след като 123 м от островната сондажна площадка на естакадата са прекъснати и конструкцията е потънала в морето. Всичко това налага проучване и подробен технически анализ на фактическото състояние на съоръжението, както и обследване на прилежащата акватория и бреговата ивица, уточняване на статута на прилежащата територия и други, въз основа на което да се изготви необходимата проектна документация, включително и ПУП, за определяне границите на прилежащата към съоръжението брегова ивица. Въвеждането му в експлоатация е възможно след изпълнение на строително-монтажни работи за неговото пълно възстановяване. Изготвеното прединвестиционно проучване за основен ремонт с цел възстановяване на това съоръжение от ноември 2012 г. показва, че минималният размер на реализация на необходимите строително-монтажни работи по възстановяване на съоръжението е от порядъка на около 7 млн. лв. Уважаеми господин Московски, господин Гуцанов, аз лично инспектирах преди около месец съоръжението и съм абсолютно съгласен и се солидаризирам с Вашите аргументи за необходимостта да се вземат спешни мерки по възстановяването. В тази връзка в инвестиционната програма на ДППИ за 2014 г. е включен обект „Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка”. Предвидената стойност на обекта в програмата е 6 млн. 200 хил. лв. без ДДС за инженеринговата дейност и отделно 150 хил. лв. за строителен надзор. Към момента в изпълнение на тази инвестиционна програма е подготвен проект за конкурсна документация и очакваме до края на месец март да бъде факт. Възстановяването на пристанищното съоръжение е от изключителна важност, но то може да бъде реализирано само през летния период. Заради това ние се надяваме в рамките на месец май да започнем строително-монтажните дейности, след като приключи реално работата по конкурса. Благодаря.

водили комуникация по тази тема. Радвам се, че сте успели въпреки опитите да се удължи периодът за изпълнение с, с, можем да го наречем, „трикове” от страна на държавните предприятия и агенциите – да се назначава, първо консултант за проверка на идейния проект, после на техническия, после консултант по тръжна документация. Вие сте успели да съкратите всичко това, да го обобщите в една обща процедура, която де факто

Благодаря, уважаеми господин председател. Господин министър, уважаеми колеги, силно съм удовлетворен от отговора, защото на пръв поглед една естакада

Преминаваме към въпрос от народния представител Владимир Тошев относно перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин. Заповядайте, уважаеми господин Тошев.

да възстановим дейността на летището, прекратена като статут през 1998 г. от тогавашния министър и тогавашния министър-председател по неизвестни на нас причини. Можело е да се спре дейността без да се ликвидира статутът на летището, което сега ни затруднява много. С процедура, която приключва с възлагателно писмо на министър Московски до тогавашния областен управител преди година и половина, се предприеха стъпки, които доведоха до конкретни резултати

бяха предприети за установяване на територията на летището. Паралелно с това предприехме и действия за заинтересоване на български бизнесмени, бизнесмени, водени са разговори с бизнес от Италия и Германия, които също проявиха интерес към дейността на това летище. Нашите виждания в това отношение са, че Видин, чисто географски, в момента

1999 г. на министъра на транспорта от имуществото на летище София е извадено от правото на собственост върху недвижими имот – частна държавна собственост, представляващ летище Видин и находящ се в землището на село Иново, област Видин. Съгласно цитираната заповед на министъра на транспорта недвижимият имот „летище Видин” е предоставен за стопанисване и управление на областния управител на област Видин. За имота има съставен акт за частна държавна собственост от 2007 г. и акт за поправка на акта за частна държавна собственост от 11 септември 2008 г., като съгласно тях са предоставени права за управление на недвижимия имот на областния управител на област Видин. Ще ми позволите да не се съглася съвсем, че е направено твърде много. Според мен нищо не е направено в района, защото там има и частна собственост. От експертите на Главна дирекция „Гражданско-въздухоплавателна администрация“ е извършен анализ и е установено, че част от терена на летището е възстановена земеделска земя на собствениците. Възстановените имоти се намират от двете страни на протежение на пистата за излитане и кацане. Съгласно нормативните изисквания от двете страни на пистата следва да се осигурят повърхностни свободни от препятствие на 75 м от оста на пистата за летищна категория „В“ и 150 м за летище, категория „С“ и „D“. Тези терени трябва да осигурят и зоната за сигурност и безопасност на летището. Във връзка с гореизложеното за получаване на удостоверение за експлоатационна годност и стартиране на дейността като летище, е необходимо наличието на конкретна конкретна инфраструктура, включително и такава, свързана с управление на въздушното движение. Решенията и действията във връзка с управлението и стопанисването на недвижимия имот летище Видин, свързани с изграждането и превеждането на летищната инфраструктура в съответствие с нормативните изисквания с цел получаване на удостоверение за експлоатационна годност, са от компетентността на упражняващия правата на управление на недвижимия имот – областния управител на област Видин. Той е органът, който преценява необходимостта и времето за предприемане на определени действия в тази връзка. Решенията следва да бъдат взети след извършване на обстойни анализи, свързани с наличието на движението на товари и пътници в региона, осигуряване на финансиране за изграждане и реконструкция на летището, възвръщаемост

трябват между 350 и 400 хил. лв., за да бъде всичко това изчистено - отчуждаване на терените и така нататък, които са възстановени и са напълно неизползваеми, защото това е писта, която има 4 м дренаж и пълнеж

Десет години никой не отиде да види кой е този служител, който е получавал заплата, да даде земеделска земя на летището, на средата на пистата! Извинявайте, господин министър. Заповядайте. Действително според мен тук може по-скоро да се мисли – поне това е моето лично мнение, за изграждане на интермодален терминал във Видин, което да включва и летищната зона, но това трябва да бъде инициатива към момента на областния управител по простата причина, че собствеността е там.

Според мен мястото на такъв интермодален терминал е абсолютно обосновано в този регион. По-скоро съм скептик към използването като чисто летище. Това исках да добавя. Но ние сме напълно готови да съдействаме с каквото можем. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър. Ще се види този случай, най-вече частният интерес, който трябва да се прояви. Преминаваме към следващия въпрос – на господин Московски, относно намерения за промени, свързани с провеждането на шофьорски изпити. Заповядайте, уважаеми господин Московски. Благодаря, господин председател. Господин министър, пак с уточнението, че и той отдавна и до известна степен изгуби актуалността си, но ще припомня на колегите народни представители и на обществото, че имаше засилени медийни публикации

държавната институция „Автомобилна администрация”. Въпросът ми, господин министър, е следният. Не противоречи ли това на основната платформа, заявена от това правителство, а именно повече държава? Участвал ли господин Ганев в качеството си на консултант или съветник на подобна законодателна промяна през май 2009 г.? Можем ли да приемем, че откакто той заема този пост, цялата медийна шумотевица за масова корупция за провеждане на изпити е увертюра към горепосочения факт? Защо след като той публично обяви, че всички 19 изпитващи от ДАИ – София са участвали в корупционни схеми, 15 от тях продължават да изпитват? Какви са причините да не се въведат на 100% електронните таблети за провеждане на изпити?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

Отговарям с уважение на поставените от Вас обаче пет въпроса. Ще се опитам в краткото време да отговоря на всички. Заявеното намерение за изваждане на шофьорските изпити към настоящия момент организацията на изпитите, която включва разглеждане на заявленията за явяване на изпити и документите, приложени към тях, насрочване на дата за провеждане на изпита, съставяне на протокол за всяка изпитна комисия, се извършва от „Автомобилна администрация”. Изпитните въпроси се утвърждават от изпълнителния директор на агенцията, а изпитните тестове се подготвят от служители на дирекция „Професионална компетентност, психологически подбор и водачи”. Обект на изваждане извън държавната администрация могат да бъдат дейностите по организиране и провеждане на изпитите и оценяването на резултатите от тях. По отношение на изпитите държавата следва да запази функциите си по определяне на условията и реда за провеждане на изпитите, дейностите по изготвяне на изпитните въпроси и извършване на контрол при организирането, провеждането и оценяването на изпитите. Дали ще се извежда тази дейност, която споменах преди това, която е възможно да бъде изведена, все още не сме взели решение, просто проучваме тази възможност. Относно това участвал ли господин Ганев в качеството си на консултант или съветник на подобна законодателна промяна през май 2009 г., проучих и в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията няма информация господин Ганев да има отношение към изготвения в министерството проект за решение на Министерския съвет за одобряване на проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Можем ли да приемем, че откакто новият изпълнителен директор заема този пост, цялата медийна шумотевица за масова корупция за провеждане на изпити е увертюра към горепосочения Повтарям, нямаме намерение засега да извеждаме тази дейност, просто проучваме каква част от нея може да се отдаде, за да се намали административната тежест, която е към Министерството на транспорта. Изнесената в медиите от ръководителя на Изпълнителна агенция „Информация” за масова корупция при провеждане на изпитите е в резултат на направените проверки в администрацията и анализи на резултатите от тях. Това не е медийна шумотевица, според мен, а има достоверна информация за тревожното състояние на нещата в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Тук поставяме акцента, че тя не може да бъде оправена с магическа поне засега се стремим действително много голяма част от тези корупционни схеми да бъдат прекъснати и забравени. Защо след като Димитър Ганев обявява публично, че всичките 19 изпитващи от София са участвали в корупционни схеми, 15 от тях продължават да изпитват? Наистина при проверките са установени нарушения в работата на всички 19 служители, но всички те са отрекли да имат отношение към установените в тяхната работа нарушения, а именно манипулиране на изпитните листовки. Във връзка с това резултатите от проверките са подадени на Прокуратурата, а за пет от изпитващите, за които е имало основания за отстраняване от работа, са образувани дисциплинарни производства. Двама от тях са вече освободени, за двама от тях в момента също се подготвят заповеди. Какви са причините да не се въвеждат 100% електронните таблети за въвеждане на изпитите? Графикът за въвеждане на електронните тестове е публикуван в „Държавен вестник” от 4 декември 2012 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38. Вие много добре сте запознат с тази наредба, защото тя е правена по Ваше време и там е изписан следващият график: от 1 март 2013 г. до 31 декември 2013 г. – не по-малко от 25% от кандидатите да се изпитват с таблети;

да не персонализирам това, което се опитах да Ви кажа във въпроса към господин Ганев, а да Ви дам един съвет, който, ако разбира се, решите да го приемете, ще Ви е от полза. Когато ръководител на една такава агенция и държавна институция излиза, и тръби седмици наред, че цялата институция е пропита от корупция, това не върши работа на никого. Адмирирам всичко това, което е постигнато. Държа да Ви кажа, че по мое време имаше единици хора, които бяха съответно арестувани и си имат досъдебни производства, системата се занимава с тях. Но когато се тръби, че цялата институция е пропита от корупция, това е най-малкото неуважение към тази институция. Там, разбира се, работят много достойни хора, които не заслужават такива категории и такова неуважение. Ако ме послушате, ще видите, че рискувате ако продължава така да прави господин Ганев, един ден тази система да се обърне и срещу Вас.

ще се опитате да наваксате този график, тоест да го ускорите. Моят въпрос беше точно в този контекст: дали не е възможно, тъй като технически съществува съществува обективна обстановка, това да стане по-бързо? Въведете ли ги по-бързо, това е много ефективен и добър начин за справяне с всички корупционни схеми. До

Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Московски, мисля, че в досегашната си работа винаги съм доказвал, че приемам ще се възползвам от всякаква помощ в дейността на „Автомобилната администрация”. Разбира се, съвети, които са приложими и които, според моето разбиране, ще доведат до добри резултати. Уверявам Ви, че действително съм провел вече няколко разговора с господин Ганев. Мисля, че в момента той се справя много добре със задълженията си и според мен се опитва наистина да направи по-работеща, по-ясна и прозрачна дейността на „Автомобилна администрация”, за което аз винаги съм се борил. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Минчо Минчев относно проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта на европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.,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 в посочения документ са залегнали предложения и инициативи за управление на жп сектора, регулаторни, инвестиционни и управленски мерки по преценка на предходното правителство. Някои от тях са твърде смущаващи с оглед декларираната от Вас и правителството на Република България политика в железопътния сектор. Мерките предвиждат приватизация на БДЖ „Товарни превози” ЕООД, редуциране на жп мрежата и други намерения, които няма да изреждам. В този смисъл моят въпрос към Вас е: има ли промяна в декларираните намерения на правителството по отношение развитието на железопътния транспорт или целите и задачите на предходното правителство остават непроменени, както са описани в споменатия проект за споразумение? Уважаеми господин министър, моят въпрос към Вас е от 10 декември 2013 г. и бе продиктуван от тревогата, че наследството в политиката на предходните правителства по отношение на Български държавни железници се проектира и в политиката на сегашното правителство, въпреки заявените предизборни намерения и декларации от Коалиция за България, с което то е на власт. Нещо повече, проектът за споразумение за партньорството на Република България и Европейската комисия за периода 2014–2020 г. предстоеше да влезе в сила от 1 януари 2014 г., а той не бе разглеждан нито в Транспортната комисия, нито в обществените и експертни съвети на Министерството на транспорта. Междувременно се разбра, че на 21 август 2013 г. е била изпратена друга версия за споразумение на партньорство и в момента се работи по препоръките на Европейската комисия. Каква е истината за политиката по отношение на Български държавни железници и развитието на железопътния сектор? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Минчев. Заповядайте, уважаеми господин министър.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 Работата по Споразумението за партньорство стартира в началото на 2012 г. след приемането на Постановление на Министерския съвет от 18 януари 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014–2020 г. Постановлението регулира основни етапи на програмирането, ключовите участници в процеса и отговорностите на всеки от тях. В началото на 2012 г. до момента поетапно бяха подготвени няколко поредни преработени версии на Споразумението за партньорство. Конкретно по отношение на железопътния транспорт, предложените в споразумението мерки са съобразени с Програмата за реформи от железопътния сектор, подготвена съвместно със Световната банка през 2011 г. Програмата е разглеждана и приета от Министерския съвет на 8

взаимно споразумение с банката в подкрепа на политиките в железниците. През 2012 г. процедирането на заема беше оттеглено и операцията нулирана от Министерството на финансите с писмо от 20 септември 2012 г. поради дълговите проблеми в сектора, които правят несигурен по отношение на поемането на ново заемно финансиране. Идентични мерки за реформа са заложени в Националната програма за развитие: България 2020, приоритет 8 „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари”. Уважаеми господин Минчев, в контекста на гореизложеното е важно да се подчертае, че няма промяна в декларираните намерения на правителството по отношение на развитието на железопътния транспорт. Един от основните приоритети на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода 2014–2020 г. е стабилизирането на Български държавни железници. Текстът, който се отнася за приватизацията на БДЖ „Товарни превози” ЕООД във версията от споразумението от 21 август 2013 г., е променен в посока стабилизиране на предприятието и евентуално последваща приватизация като искам да подчертая, че в днешното историческо време не може да се мисли за приватизация. На 23 януари 2014 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, се проведе извънредно заседание на обществените съвети по видовете транспорт. Темата на срещата именно беше обсъждане на Проекта за споразумение, очертаващо помощта на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. в частта „Транспорт”. На извънредно заседание присъстваха широк кръг от членовете, а също така на 26 февруари, само преди няколко дни, се проведе и публично събитие за обсъждане на Споразумението за партньорство за програмния период 2014-2020 г., така че аз мисля, че много широко беше обсъждана тази тема. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър. Заповядайте, господин Минчев, имате право на реплика. Уважаеми господин министър, аз не съм виждал споразумение 3.0. Искам да попитам дали в него има текстове, написани с дребен шрифт, защото истината винаги се винаги се крие в подобни текстове и както е казано: дяволът винаги е в подробностите. Уважаеми господин министър, твърде много са действията и намеренията по отношението на Български държавни железници „Товарни превози” ЕООД, които будят тревога. Как ще оздравявате предприятието с политика, която, образно казано, източва кръвта му? Какво имам предвид. В последните месеци се извършва подготовка за отнемане на огромна част от товарите, с които оперира предприятието. Тревожното е, че Министерството на транспорта по-скоро бездейства в това отношение, уж заради конкуренцията. На терена на ограничения обем товари в България в момента действат Българската железопътна компания и ред други посредници и превозвачи. В последните месеци въглищата от мините на монополиста в добивната индустрия Христо Ковачки са на път да отпаднат като възможност да бъдат „Товари и превози”. Нещо повече. Ковачки е закупил уж за скрап осем локомотива и една железопътна композиция вагони, използвани за превоз на въглища от БДЖ. Питам: помогнато ли му е в това отношение, защото локомотивите са с остатъчен ресурс и вече са изпратени за ремонт в друга държава? Нещо повече, съгласно Закона за железопътния транспорт, по мое мнение и по мнението на редица хора, в него действат лобистки клаузи. Във връзка с Европейската директива на него му предстои да придобие правото да бъде железопътен превозвач. Това означава, че БДЖ ще загуби от обема на товарите от мините. През този период бяха обявени за продажба и обособени части от фериботния комплекс,

Предстои да влезе в сила така нареченият „пакет от мерки” за железопътния транспорт. Господин министър, не искам да бъда груб, искам да Ви пожелая да не се запишете в историята на Български държавни железници

осъществяваме стабилизиращата програма в „Товарни превози” – изобщо не съм на Вашето мнение, можете да сравните цифрите от последните четири месеца какви са товарите. Ние наистина взехме мерки през последната седмица с превоза на въглища по простата причина, че просрочените плащания, които имаше към Български държавни железници стигнаха значителна сума и трябваше наистина да се преустанови возенето на возенето на товарите, по простата причина, че всеки ден се увеличаваха загубите. Заради това ние преустановихме за около 70 часа возенето на въглища, за да седнем на масата на преговори и мисля, че споразумението, което сключихме, беше достатъчно добро за нас. Изготвен е график, по който се плаща. Също така ще направим едно тристранно прихващане със които ние дължим за ползване на електроенергия – едно тройно споразумение между нас, собствениците на мините и НЕК. Така че ние постигнахме много добри резултати по вземанията на Български държавни железници. Освен това сме увеличили почти всички направления, по които в момента се возят. Ние не можем да ограничим дейността на частните оператори, защото те имат право при наличната техника и при заявено от тях желание и при удовлетворяване на законовите изисквания да получат такъв сертификат. Аз не виждам нищо лошо в конкуренцията, напротив Български държавни железници трябва да се научат да работят в конкурентна среда. Именно към това се стремим. Благодаря Ви, уважаеми господин министър. Следва питане от народния представител Лиляна Павлова относно лот 3 на автомагистрала „Струма”. Заповядайте, уважаема госпожо Павлова.

Както и Вие нееднократно заявихте, в продължение в духа на приемственост от приоритизираните за изграждане стратегически пътни инфраструктурни проекти магистрала „Струма” е най-важният и най-приоритетният проект за програмния период 2014-2020 г. и аз се радвам, че той намери място като първи приоритетен проект в новата оперативна програма, която беше представена наскоро, която е качена и на сайта на министерството. От друга страна, моят въпрос, който зададох към Вас през месец декември, е валиден и към днешна дата. Той се базира на информация, обявена в медиите от Вашия заместник-министър. В нея той каза, че обмисляте и обсъждате вариант да не се изгради в неговата цялост тунелът, предвиден по проект на този лот 3 през Кресненското дефиле. Всички знаем, че там е предвиден – всъщност единственият възможен вариант, и по оценка за околната среда – това е изграждането на тунел, който трябва да има две тръби за осигуряване на безопасно движение, от една страна, и от гледна точка за предпазване на околната среда. Вашият заместник-министър обаче каза, че предвиждате да не изграждате два тунела, двете тръби на тунела, а да бъде направена една. Изграждането на една тръба не е част от проекта. Изграждането на една тръба е изключително рисково за живота и здравето на пътуващите, тъй като в една тръба се намалява и ограничава скоростта на движение и при инцидент не дава възможност да има нито аварийно излизане, нито дава възможност да има прехвърляне на движението във втората тръба в другата посока на движение.

Все още предвиждате ли вариант за разделянето и изграждането само на един тунел и като цяло да потвърдите още веднъж наличния финансов ресурс, индикативната стойност и кога ще започне изграждането на този изключително важен стратегически проект? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Павлова. Заповядайте, господин министър.

В обхвата на работа на проектанта по действащия в момента договор за проектиране на лот 3 на автомагистрала „Струма” влиза проектирането на дълъг тунел в Кресненското дефиле, който има две тръби с по две ленти за движение в посока. Такова е и приемането в предпроектните проучвания и описанието, дадено във формуляра за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Транспорт”. Независимо от това приемане, движението в Кресненското дефиле всъщност напълно удовлетворява изискванията на Директивата за тунелна безопасност – Директива 2004/54 ЕО, за изграждане само на една тунелна тръба. В съответствие с прогнозите за трафик на проекта за втора тръба няма да се изисква поне до 2040 г. Поради потенциалната възможност да бъдат спестени значителен обем средства, бяха формулирани три основни сценария за развитие на проекта, с което ние искахме и се опитахме да оптимизираме цената – оптимален с две тръби и еднопосочно движение във всяка, сценарият, по който се работи; с една тръба за движение, допълнителна евакуационна тръба и двупосочно движение на превозните средства – стандартен за дългите тунели в Европа; и третият – с една тръба за движение, допълнителна евакуационна тръба и еднопосочно движение на превозните средства като движението в противоположната посока преминава през Кресненското дефиле. И трите сценария отговарят на изискванията на Директивата за тунелна безопасност, но всеки води до различни резултати от гледна точка на строителната стойност, експлоатационните разходи, безопасност на пътуващите, влияние върху околната среда, рискове за изпълнение. И трите сценария бяха удовлетворителни за целта на проекта, както е описано във формуляра за кандидатстване по проекта по Оперативна програма „Транспорт”, а именно подобряване на транспортното обслужване по направление на път 1.1. С оглед на адекватното планиране на последващи действия в края на 2013 г. бяха проведени предварителни срещи с представители на ГД „Регионална политика”, на които трите сценария бяха представени. Целта беше да се проучи първоначалното мнение относно допустимостта на сценариите от гледна точка на финансиращата институция. пълно изследване, решихме да работим по оптималния вариант: с две тръби и еднопосочно движение във всяка – сценарият, по който работим в момента. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин министър. МИНИСТЪР ДАНАИЛ ПАПАЗОВ: Извинявам се, за индикативната стойност, която не беше в предварително зададения ми въпрос – да, действително това е най-важният проект и при нас по Оперативна програма „Транспорт”. За съжаление в момента имаме няколко индикативни цени в различните проекти и те варират между 670-790 млн. евро. Това означава, че почти цялата част от предвидените средства ще отидат за този проект. Разбира се, ние се надяваме, че след провеждане на тръжната процедура, тази цена значително да бъде намалена. Благодаря.

„оптимален вариант”, както го нарекохте и Вие – в Кресненското дефиле да има две тръби, във всяка посока по една отделна тръба. Аз не съм пътен инженер, но от анализите, които сме гледали с колегите и с екипа, е ясно, че няма как да се спестят много пари, ако се построи само една тръба и една аварийна. Така или иначе, аварийни тунели трябват, аварийно излизане трябва да бъде осигурено, за да бъде осигурено безопасно преминаване. Говорейки за финансиране и за етапите на строителство, моите два доуточняващи въпроса към Вас са

тунел в скалите на Кресненското дефиле. Този материал да бъде задължително използван обратно в трасето на магистралата не само по протежението на тунела, но и в останалите участъци. Затова е предписано, че трябва да се започне от тунела и използвайки тези земни маси, да се построят останалите компоненти и участъци от проекта. Чуваме обаче, което е изключително притеснително, че се предвижда първо да се строи не тунелът, а първият участък от магистралата. Да, това изглежда примамливо и много хубаво да се случи, но то ще наруши и ще застраши и околната среда, и

реализацията, изпълнението на проекта. Ако позволите, един доуточняващ въпрос за финансирането. Вие казахте, че стойността на проекта е аналогична на тази, която като цяло сте предвидили по Оперативна програма „Транспорт” за пътния сектор. Предвидили сте и други проекти и твърдите, че ще бъдат направени. Откъде ще ги финансирате? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Павлова. Заповядайте, господин министър. Уважаема госпожо Павлова, надявам се да не сте чули как ще се строи лот 3 на магистрала „Струма” от мен, защото не съм правил такива изявления. Аз ще се съобразя с мнението на инженерите, които се занимават с тази дейност и са значително по-добри специалисти от мен в пътното строителство. строителство. От експлоатационна гледна точка при построяването на този участък от магистралата най-добрият е вариантът, който Вие споменахте. Има обаче и други варианти, които се обсъждат – едновременно строителство на тунела с едната от равнинните части. При всичко положения това ще бъде оптимизирано в заданието за строителство.

Тук има, разбира се, национално съфинансиране, като се надяваме значителни средства да бъдат спестени от нея, които да бъдат инвестирани в останалите приоритетни обекти. Ние обаче сме направили програмата така, че да има повече готови проекти към началото на изпълнението на Оперативна програма „Транспорт” с цел при затруднения в някои от проектите по много причини – Вие знаете, много сте опитна в това отношение – оценка на околната среда, изкупуване на собственост по линейните трасета и така нататък, да бъде заменен веднага с готов проект. Затова се

Радвам се, че ще има строителство на магистралата или поне такива обещания чуваме. Аз обаче искам да споделя с Вас няколко проблема. Със сигурност не Вие сте човекът, който казахте това, което имах предвид – как и кога ще се строи. Именно защото Вие сте компетентен и експерт в областта, затова се обръщам към Вас, защото зная че при Вас има разбиране и чуваемост на това, което казвам. За съжаление, това не виждам у други Ваши колеги.

пише, че финансирането на двете оси – пътна и железопътна инфраструктура, е за 572 млн. евро. Наложи се Европейската комисия да настоява България да осигури достатъчно финансов ресурс и след това настояване сумата е покачена на 673,3 млн. евро. Похвално е, че качихте сумата, но защо трябваше Европейската комисия да настоява? Нямаме ли си ние национални приоритети? Това е първото, което ме притеснява. Второто, което ме притеснява, гледам гледам графика, качен на Вашия сайт. Вие предвиждате някъде през лятото на 2015 г. евентуално да започне строителството. Защо чак тогава? Убедена съм, че може да се случи и по-рано. Струва ми се късно и от гледна точка на технологията на проекта.

в полза на пътищата, за да може това, което ще се финансира от Инструмента за свързаност в Европа, всъщност да бъде компенсирано и да няма ощетени пътни инфраструктурни проекти. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Павлова. Предстои въпрос на госпожа Буруджиева, която е тук, относно

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Не само аз, всички български граждани имат представа в какво тежко положение заварихте Вие железопътните комуникации и най-вече жп транспорта. Всички ние също така добре си спомняме нелепите основания, с които бяха закрити и премахнати доста от жп линиите,

въпросът ми е: ще преразгледате ли възможностите за възстановяване на графика за движение на отменения всекидневен бърз влак по линията Русе-Разград-Каспичан-Шумен-Комунари-Карнобат-Айтос-Бургас, пристигащ в Бургас в 13,00 ч. и отпътуващ обратно за Русе в 15,00 Основанието да Ви задам този въпрос е подписката на Временния граждански инициативен комитет за възстановяването на бързия влак Русе-Разград-Шумен-Карнобат-Бургас. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Буруджиева. Господин министър, заповядайте.

Съгласно Закона за железопътния транспорт ДП „НКЖИ” е управител на железопътната инфраструктура с предмет на дейност осигуряване използването на железопътната инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия, извършване на дейности по развитието на ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура, и изработване на графиците за движение на влаковете, съгласувано с превозвачите, за пътническите превози – с общините. Съгласно чл. 12 от Наредба № 41 на министъра на транспорта, лицензираните превозвачи подават заявки до генералния директор на ДП „НКЖИ” за получаване на капацитет. Заявките за предоставяне на капацитет съдържат заявление с описание на конкретните данни на кандидата и предложенията му относно проекта на графика, условията за използване на трасетата, престоя на влаковете в гарите и спирките, списъка на влаковете, които реализират поети задължения по обществената услуга. Уважаема госпожо Буруджиева, конкретно отговарям на поставения от Вас въпрос. В заявката на БДЖ „Пътнически превози” за предоставяне на капацитетна графика за движение на влаковете за 2013-2014 г. не фигурира бърз влак по това направление, а именно Русе-Разград-Каспичан-Шумен-Комунари-Карнобат-Айтос-Бургас и обратно. На срещи между представителите на двете предприятия и областните и общински администрации, проведено съгласно чл. 5, ал. 7 от Закона за железопътния транспорт, съответно на 9 октомври 2013 г. на на териториално поделение Горна Оряховица и на 10 октомври 2013 г. на територията на поделение Пловдив не са постъпили предложения за такива влакове. Преустановяването на директните на директните вагони Русе-Бургас датира от 2011 г. До този момент със сутрешния влак от Русе са се движили отделни групи вагони за гарите Варна и Бургас и гражданите са имали възможност директно да пътуват без прекачване. В направлението Русе-Бургас, пътуващите са значително по-малко в сравнение с дестинациите Русе-София и Русе-Варна. И поради тази причина не е предвидено движение на директни вагони. Въпреки това, с цел удовлетворяване потребностите на населението, са предвидени алтернативни възможности за пътуване с прекачване на желаещите да пътуват в това направление. След като се запознах с въпроса, който ми задавате, аз съм поставил задача на двете дружества да обмислят варианта за възстановяване на прикачените вагони, което абсолютно решава въпроса. Надявам се да удовлетворим това искане в рамките на следващите 1-2 месеца.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Искам да изкажа пълното си удовлетворение от Вашия отговор най вече в частта, че сте положили усилия да обмислите варианта за възстановяване на възможността на възможността за един влаков състав и един локомотив след гара Каспичан, които да могат да дадат тази пряка връзка на населението на няколко области. Разбира се, че най-чувствително са засегнати Разградска и Шуменска област, защото Русе и Бургас имат и други възможности да пътуват, да пътуват, но в крайна сметка важно е съзнанието в министерството и лично във Вас, че става въпрос за единствената връзка, която

тоест не са съгласувани през 2011 г. разработваните графици и закриването на тази линия с тях, за което не зная дали и как може да се потърси отговорност. Смятам, че трета година вече хората са подложени на едно изключително тежко пътуване, защото тези прекачвания някъде са само шест минути, ако човек е по-възрастен пита се как точно може да го направи, благодарение на благодарение на неразбирането и неоценяването на това, че железопътният транспорт, както всеки друг транспорт, е създаден, за да обслужва хората, а не за да им пречи от страна на някой администратор или някой политик.

питане от Петя Аврамова и Тотю Младенов относно липса на достъп до цифрова и ефирна телевизия. Заповядайте, госпожо Аврамова. Благодаря Ви, господин председател. Господин министър, през 2013 г. по всички телевизии вървеше една реклама за цифрова ефирна телевизия, която дава възможност на гражданите на Република България да получават безплатен достъп до излъчването на телевизионни канали. При срещите, които имаме в избирателния си район, това е област Враца, получихме множество оплаквания и сигнали от хората, живеещи там в малките населени места за липса на ефирен цифров сигнал или такъв с лошо качество. Ефирната цифрова телевизия е усъвършенстван метод за наземно разпространение на радио и телевизионни програми, осигуряващ значителни предимства пред традиционния аналогов такъв. Тя позволява на зрителите да гледат повече програми със значително по-високо качество на звука и картината. От тази възможност обаче са лишени живеещите в населените места, които са изброени в нашия въпрос. Това са от община Враца селата Тишевица, Горно Пещене, Върбица, Вировско, от община Борован село Борован и село Малорад, от община Оряхово селата Селановци, Остров, Галово, Горни Вадин и Долни Вадин, община Роман – Синьо бърдо, Курново, Долна Бешовица, Камено поле, Хубавене, Радовене, Стояновци и Струпец. От това изброяване сам разбирате, че голяма част от населените места нямат достъп до цифрова ефирна телевизия. В тази връзка, господин министър, нашето питане е:

Заповядайте, уважаеми господин министър, за отговор. съгласно чл. 34 от Закона за електронните съобщения, Комисията за регулиране на съобщенията контролира конкретните условия и параметри, предвидени в разрешението на предприятията. Регулаторът е специализираният независим държавен орган, който следи за спазването на изискванията за разрешенията на предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги по отношение на покритието и качеството на услугите. Във връзка с Вашия въпрос на отправено запитване до КРС получихме следния отговор на базата на декларирана информация предприятията, изградили цифровите ефирни мрежи. За „НУРТС Диджитъл” ЕАД за гр. Бяла Черква съответно 100% от мрежата е покрита; 97,57 за мрежата, която следва да осигури 95% покритие за село Паскалевец е 63,49; и 91,4 за мрежата, която следва да бъде осигурена с 95% покритие на населението. За „Фърст Диджитъл” за гр. Бяла Черква 90...

предавателните станции, от които е възможно да се приеме телевизионен сигнал за споменатите от Вас населени места, покритието, което е декларирано, е 97,24. Чрез наличния в КРС софтуер е извършен анализ и теоретично изследване на покритието в зоната, където попадат изброените населени места. Теоретичните резултати показват, че са покрити изцяло с нормен сигнал, позволяващ приемане на наземна цифрова телевизия. Уважаема госпожо Христова, въпреки всичко, аз лично съм разпоредил да се направи отделна проверка за всички изброени населени места. Някои от тези населени места, които споменахте, обаче не съм ги получил като въпрос от Вас. Ще Ви помоля да ми дадете целия списък. Ние ще направим изследване по всяко населено място, защото според сигнала, който получават в този район, покритието е абсолютно достатъчно.

от 23 януари, за липса на достъп до цифрова ефирна телевизия – Враца, Борован, Оряхово, Роман.

Конкретно по отношение на цитираните общини съгласно декларираното покритие от Nurts Digital – само в три от тях е заявена липса на ефирен цифров телевизионен сигнал, както следва: община Враца – населено място Лютаджик; община Роман – населено място Марково равнище; община Мездра – населени места Лютиброд и Очиндол. Съгласно данните, декларирани от предприятията, в останалите две общини, цитирани във Вашето питане, сигналът е над 90%, чието подобрение 90%, чието подобрение е свързано с получаване на практически инструкции относно техническите възможности за усилване на сигнала от страна на платформения оператор Nurts Digital или Комисията за регулиране на съобщенията. Според данни на кмета на община Роман има и други населени места, които са лишени от цифров ефирен сигнал – село Камено поле, село Синьо бърдо, село Долна Бешовица, като общият брой на лицата със специфични социални потребности, ползващи подобна услуга, е под 100. Следва да имате предвид, че област Враца се характеризира не само с равнинната си, но и с хълмиста и планинска част, като един от основните фактори, който влияе върху разпространението на радиовълните, е формата на релефа на земната повърхност. Следователно в случай, че релефните особености на населените места затрудняват пряката видимост между предавателя и приемника, то необходими са външни дециметрови антени, разположени на най-малко 10 метра височина от земята с насоченост към предавателя с цел да се усили сигналът и да се подобри неговото качество. Допълнителни указания, отнасящи се до настройките на телевизионните приемници и необходимото антенно оборудване, могат да бъдат получени от платформения оператор Nurts Digital. Също така от страна на предприятието може да бъде предоставена информация относно бъдещите бизнес планове, свързани с разширяване на мрежата.

с Постановление № 288 от 14 декември 2013 г. за всяка от общините Враца, Мездра, Роман бяха отпуснати средства в размер на 4 хил. лв. с цел осигуряване на възможност за достъп до цифров телевизионен сигнал на лицата със специфични социални потребности, получили енергийни помощи за отопление за сезон 2012-2013 г. Във всяка от тях. Предоставена е работна инструкция на Националното сдружение на общините относно възможните начини за изразходване на средствата, което включва както за оборудване, така и за препращане на абонаментните такси за платени телевизионни услуги на определен период от време. Практиката в други държави в Европейския съюз, характеризиращи се с подобни релефни особености, показва, че покритието се допълва чрез спътникова технология. В заключение, отбелязвам, че въпросите, отнасящи се до подобряване на качеството на сигнала, следва да бъдат адресирани както към оператора на мрежата, така и към регулатора, който на базата на извършени проверки може да предложи конкретни мерки съобразно спецификата на населените места. Засега обаче Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се е обърнало към тях специално за тези общини и очакваме в най-скоро време да бъдат взети спешни мерки.

ситуацията е следната: община Враца: село Тишевица, село Горно Пещене, село Върбица и село Вировско – липсва сигнал за цифрова ефирна телевизия; община Борован – лош или липсващ сигнал за цифрова ефирна телевизия в село Борован и село Малорад; община Оряхово – лош или липсващ сигнал за цифрова телевизия във всички населени места: Селановци, Остров, Галово, Горни Вадин и Долни Вадин; община Роман – лош или липсващ сигнал за цифрова телевизия в селата Синьо бърдо, Курново, Долна Бешовица, Камено поле, Хубавене, Радовене, Стояновци и Струпец. Моите два уточняващи въпроса са следните: Първият: Вие разполагате с около 600 хил. лв. за изграждането на нови ретранслатори в общините, в които има лош сигнал или няма никакъв сигнал на цифрова ефирна телевизия. Това е изключително малко. Ще осигурите ли необходимите средства за цитираните от мен населени места в съответните общини от област Враца, за да се реши този проблем? Вторият ми въпрос: в какви срокове това ще стане и какъв процент на покритие ще имаме, след като се изградят тези нови ретранслатори? Уверявам Ви, че всичките тези въпроси са ни ги поставили хората на място, когато сме имали приемни дни в тези населени места. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Младенов. Господин министър, заповядайте за отговор.

удовлетворяване на сигнала до 100%. Но няма държава в Европейския съюз, която да е постигнала такъв голям процент на покритие в държавата, а именно 95%. Въпреки всичко аз ще Ви помоля да ми предадете всички населени места. Ще изпратим наши специалисти на място да проверят. Ще се обърнем към двата оператора също, за да кажат какви възможности имат за подобряване на сигнала. Според информацията, която получихме, половината от населените места твърдо трябва да са покрити. В момента правим много проверки – нашите специалисти ходят на място в доста населени места. Оказва се, че в някои от тях неправилно са свързани антенните устройства. Готови сме да извършим проверка и в тези населени места. Едва след като установим какъв е реалният проблем, ще се обърнем или към

ще Ви предоставя цялата информация, която имаме. Ще Ви помоля още веднъж да направите съответната проверка и да направите всичко възможно да бъдат решени тези въпроси. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! С промени в Закона за гражданското въздухоплаване, приети през октомври 2011 г. и влизащи в сила от април 2012 г. на летищата за обществено ползване на територията на се събира една нова летищна такса – шум (екологична). Съгласно изискванията на закона и спазвайки принципа за разходоориентираност на летищните такси актуализира Наредбата за таксите, събирани на летищата за обществено ползване и разработи методика, по която да се определи размерът на тази такса, която влезе в сила от месец ноември 2012 г. По методиката такса шум се определя в зависимост от максималното излетно тегло и индивидуалните шумови характеристики на въздухоплавателните средства, като таксата може да бъде диференцирана в зависимост от часа на излитане и на кацане на самолетите. Летищната такса шум (екологична) е предназначена единствено за обезпечаване на мероприятия по ограничаване на вредните въздействия върху околната среда, а именно шум, газови газови емисии, опазване на почвите, водите и въздуха в района на летищата, като целта й е да се ограничи оперирането на въздухоплавателни средства с високи нива на авиационен шум. В тази връзка въпросът ми към Вас е: какви са финансовите постъпления от такса шум (екологична) за всички летища за обществено ползване през 2013 г. като цяло и по отделно за летищата в София, Бургас, Варна и Пловдив, и съответно как са разходвани тези средства? Благодаря Ви.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

и чл. 120 от Закона за гражданското въздухоплаване от 1 юни 2012 г. и чл. 3 от Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване

общо приходите са 323 488,96 лв., а разходите за 2013 г. са 324 хил. лв. и са ориентирани както за осъвременяване на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекторията на полетите, така и за разширяване на функционалността, абонаментното поддържане и поддръжка. Летище Варна: от български авиационни оператори такса шум – 39 908 лв.; от чужди чужди – 97 116 лв., общите приходи са 136 023 лв.; разходите за 2013 г. са 115 536 лв. – за осъвременяване на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекторията на полетите, разширяване на функционалността, абонаментното поддържане и поддръжка. Летище Бургас: такса шум от български оператори – 56 949 лв.; от чужди чужди – 255 275 лв.; общи приходи – 312 224 лв.; за 2013 г. са разходвани 167 530 лв. и са ориентирани функционално, както при горните две летища. Предвидените разходи за 2014 г. – 800 хил. лв. Участие на концесионера в рапорт – по договор с община Бургас за изпълнение на противошумна ограда, страна Пътен възел „Подход към летище Бургас”. Бургас”. Летище Пловдив: от български авиационни оператори – 753 лв.; от чужди – 10 579 лв.; 11 333 лв. – общо; не са правени разходи. Летище Горна Оряховица: български авиационни оператори – 97 лв.; чужди – 114 лв.; общо 211 лв.; не са правени допълнителни разходи. Събраните такси от летищните оператори се разходват за реализирането на целите, залегнали в техническата и инвестиционна програма на основание на изискванията на чл. 16а от Закона за гражданското въздухоплаване от 19 април 2012 г.

Дами и господа народни представители! Господин министър, целта на внесените промени през 2011 г., които направихме заедно с колежката, беше формирането на тази екологична такса или такса шум, която трябваше да бъде диференцирана и отделена от общата такса кацане, с цел да бъдат събирани средства и да бъдат изразходвани за цели, свързани с екологията, за шумови замърсявания, за замърсявания на почвата, въздуха и така нататък. Това, което имаме към момента, е едно законодателство, което е в унисон с европейското, една подзаконова уредба, която вече действа. За 2013 г. ние видяхме, че ефективно се събират средства и те отиват по предназначение. Видяхме и резултатите по отношение на сключените договори за шумоизолиращата стена в един от кварталите на Бургас – между него и летище Бургас. Важно е да се отбележи обаче, че има два момента, които трябва да бъдат много сериозно застъпени в политиката на министерството и смятам, че това е по отношение на контрола на разходване на тези средства. Като принципал Главна трябва да извършва тази дейност. Втората е по начина на формиране на тези разходи. Би било добре да се извършват консултации с граждански организации. На много от срещите с хората от тези квартали, които са засегнати основно основно от шума, има различни и добри предложения. Смятам, че те могат да залегнат в разходоориентираните такси и да допринесат за по-доброто

председател. Уважаеми господин Вълков, аз приемам препоръките. Според мен най-доброто място за обсъждане на разходите по тези такси е в обществените съвети, които се провеждат ежемесечно в Министерството на транспорта. Според мен е добре да уведомим заедно всички заинтересовани общини да присъстват на тези съвети, за да получим информация пряко от тях. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин министър. Уважаеми народни представители, останали до края, има думата Станислав Иванов, за да зададе последния въпрос за днешния ден към министър Папазов, зададен от него и господин Московски. Благодаря, господин председател, за възможността да задам своя въпрос. Благодаря и за това, че удължихте времето, за да можем да зададем тези въпроси с колегите. Господин министър, въпросът ми към Вас касае установени нарушения в депо „Надежда”. Става въпрос за следното – съжалявам, че ще използвам един израз

този въпрос се надявам да бъде прекратена една практика за опити за източване на БДЖ. За какво става въпрос? На дата,

Оказва се обаче, че на депо „Искър”, на Гара Искър този вагон не е празен. Той не може да бъде натоварен по пътя, а за да бъде установено това нещо, то е станало благодарение на една чиста случайност. Този вагон е имал дупка в пода, иначе нямаше да се видят частите, които са натоварени на него. Тези части щяха да бъдат транспортирани до един частен жп завод, в който се извършват ремонти на държавни и на частни вагони, разбира се. Много интересно, в протоколите за обработка на този случай навсякъде поименно са изброени резервните части те са пружини и най-различни други, но в един момент се оказва, че в последния протокол започва да се говори за скрап. Получава се едно разминаване между това какво е имало в началото и какво е имало накрая в този по

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! На 21 януари 2014 г. изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ” във връзка с изпълнение на договор и предаване на продаден вагон – част от неоперативните активи на „Холдинг БДЖ”, нарежда да се предприемат следните действия. В срок до 31 януари 2014 г. съдържанието на продадения вагон да се претовари на друг вагон и след претоварването да се придвижи и предаде на „Вагоноремонтен завод 99” в град Септември. След доклад от вагонен инструктор, че вагонът е изпразнен, същият е подаден на Първи гаров коловоз на гара София на 24 януари 2014 г. и се съставя приемо-предавателен протокол. На вагона е изготвена товарителница и предадена на Материално-техническо снабдяване за оформяне на документите в гара София – товарна. Вагонът е подаден в състава на влак от гара София до гара Искър с товарителница като празен и заминава на 24 януари към град Септември. При проверката от органите на Районно управление „Транспортна полиция” – София, на гара Искър се установява през дупка на пода на вагона 50 на 50 см наличието на жп-елементи – метални стружки, калотки, пружини и части, представляващи технологичен брак за скрап, във връзка с което е подадена Телеграма № 9 от гара Искър. За тази констатация е уведомен ръководителят на Депо „Надежда”, който нарежда при пристигането на вагона в гара Септември скрапта да се заприходи с протокол към тази на БДЖ – Поделение „Пътнически превози” – Пловдив, във Вагоноремонтния цех в Септември. При извършеното измерване на 27 януари 2014 г. се констатира, че количеството скрап от амортизирани части е 4 т 620 кг, освен това във вагона е имало и 2 т 670 кг метални стружки от технологичен брак, което е върнато и заприходено в Депо „Надежда”. До приключване на проверката, вагонът е задържан и е под наблюдение на органите на Районно управление „Транспортна полиция” – София. Какви мерки са предприети? Управителят на БДЖ „Пътнически превози” издаде заповед на 30 януари за създаване на комисия със задача пълно разследване на случая и установяване степента на нарушение от длъжностните лица, предприемане на административни и финансови мерки. Констатирани са нарушения по изпълнение на дадените предписания, занижен управленчески контрол от директора на поделение „Пътнически превози” – София, към БДЖ „Пътнически превози” и ръководителя на Депо „Надежда”. И двамата са освободени от длъжност на основание чл. 71 от Кодекса на труда. Освободени от длъжност и с наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение” са вагонни инструктори и началника на вагонно-ремонтния участък в София на Депо „Надежда”. Отстранени са пропуски в методиката за добиване, съхранение и реализиране на производствените отпадъци, технологичен брак и скрап. Предприети са всички мерки от страна на ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД за контрол по изпълнение на заповедите и инструкциите, регламентиращи дейността по съхранение на бракувани части. С този отговор не искам да приключа. Искам да кажа в допълнение, че аз ще адмирирам всички, които предоставят такива сигнали, за да вземем своевременно мерки, както направихме в случая. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър. Господин Иванов, желаете ли реплика? Заповядайте. Благодаря Ви, господин председател. Ще бъда много кратък. Уважаеми господин министър, тук говорим за една схема за източване на БДЖ, която е доста добре организирана – явно става въпрос за това. Надявах се да не е точно това Вашият отговор, но всичко, което казахте, потвърждава това, от една страна. От друга страна, вижте, господин министър, не е само проблемът с тези резервни части. Този вагон е бил негоден за употреба, а е бил натоварен. Може да стане някакъв друг

безплатно частни вагони, като материалите, трудът и резервните части се влагат от свалените вече ремонтирани държавни вагони. Всичко това ужасно много ме притеснява. Надявам се, че ще намерите сили да се преборите с тази схема, защото от въпроса ми и отговора, който дадохте, стана ясно именно това – че това е много добре структурирана схема, по която се източва БДЖ. Разбрах и още нещо че за тези нарушения са уведомени определени служители на по-високите етажи в предприятието, но те натискали подчинените си и предотвратявали възможностите за пресичането на тези схеми. Може би и Вас самия донякъде Ви подвеждат с информацията,